Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Andrej Černigoj, Samo Bevk, mag. Marko Koprivc, Nik Prebil, Zmago Jelinčič Plemeniti, Franc Jurša, Ivan Hršak, Monika Gregorčič, Iva Dimic od 13 do 14. ure, Mihael Prevc od 13. do 15. ure, Aleksander Reberšek od 15. ure dalje, Aljaž Kovačič, Jerca Korče, Jani Möderndorfer, Anja Bah Žibert, Mateja Udovč in Bojana Muršič. Na sejo sem vabil predstavnike Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 84. izredne seje Državnega zbora. predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 5. oktobra 2021 s sklicem seje.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

Predlog priporočila je v obravnavo zboru predložila skupina 43. poslank in poslancev s prvo podpirano mag. Alenko Bratušek. V zvezi s tem predlogom priporočila je skupina 43. poslank in poslancev s prvo podpisano mag. Alenko Bratušek zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavnici predlagatelja, mag. Alenki Bratušek. Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim. Danes ste Vlada in koalicija STA že 281. dan pustili brez zakonitega plačila za opravljeno delo. Gospoda z Ukoma sem včeraj vprašala, če bi bil on 280. dni pripravljen delati, hoditi v službo brezplačno. Odgovora nisem dobila, on pa je s seje zbežal. Danes isto vprašanje postavljam državni sekretarki. Državna sekretarka, ste pripravljeni hoditi v službo 281. dni brez da vas delodajalec za to plača? Ste mogoče pripravljeni vrniti približno 50 tisoč evrov kot ste jih dobili za plačilo opravljenega dela v teh 280. dneh? To namreč zahtevate od zaposlenih na STA in to zahtevate od njih v nasprotju z zakonom. STA tako kot naša država letos praznuje 30 let svojega obstoja in dobrega dela. Je podjetje oziroma institucija, ki je pred 30. leti prva poročala o dogajanju povezanem z osamosvajanjem naše države. Predsednik republike Borut Pahor, je Slovenski tiskovni agenciji pred kratkim podelil državno odlikovanje, red za zasluge. STA je odlikovanje prejela za 30 let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v medijskem prostoru in za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve Slovenije, so odlikovanje utemeljili v uradu predsednika republike. Slovenska tiskovna agencija in samostojna Republika Slovenija sta nerazdružljivi vrstnici. Rodili sta se v prelomnem trenutku, (nadaljevanje) osamosvajanja in skupaj odraščali. Obe sta nastali iz nuje in vznesenosti, zdaj pa obe vstopata v novo zrelostno obdobje, tudi danes je verodostojnost informacij enako pomembna kot je bila pred 30-mi leti, zato sta vloga in odgovornost Slovenske tiskovne agencije še naprej nenadomestljivi, so še utemeljili predsednikovo odlikovanje. In vi, spoštovana koalicija, ste danes pripravljeni uničiti oboje. STA je tik pred stečajem in na žalost je tudi naša država tik pred stečajem ne finančnim, čeprav tudi ta ni daleč, ampak pred stečajem vrednot za katere so se naši predniki borili desetletja. Da se danes v Državnem zboru pogovarjamo o tem, da mora Vlada spoštovati zakone, je šokantno in v normalni demokratični državi takšne vlade ne bi bilo več. In vsi spoštovani poslanci, ki temu držite štango, ste krivi in odgovorni za to. Polna usta so vas hvale o gospodarski rasti in nizki stopnji brezposelnosti. Kdo od vas bo prevzel odgovornost za 100 brezposelnih ljudi, predvsem novinarjev in ostalih, ki delajo v STA? Kdo od vas bo imel pogum stopiti pred njihove družine, otroke in povedati, da je mamica ali očka brez službe zaradi vas? In to ne zato, ker svojega dela ne bi opravil ali ga ne bi opravil dovolj dobro, ampak preprosto zato, ker vi opravljenega dela ne plačate in odgovorni ste dvakrat kot vlada, ki je dolžna plačati opravljeno javno službo, STA to namreč opravlja skladno z zakonom in kot lastnik podjetja, STA v 100 % lasti Republike Slovenije, Vlada pa imenu lastnika, torej države ureja vsa razmerja z STA. Se pravi dvakrat ste to podjetje in zaposlene pustili na cedilu. Zakon o STA v 3. členu določa tako. Edini ustanovitelj in družbenih STA je Republika Slovenija. Družba je ustanovljena za nedoločen čas, v imenu Republike Slovenije pravice družbenika izvaja Vlada Republike Slovenije, če ta zakon ne določa drugače in ne določa drugače. In tretji odstavek tega istega člena pravi dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA. 20. člen istega zakona definira, da STA pridobiva sredstva iz sredstev državnega proračuna na podlagi letne pogodbe med ustanoviteljem in STA, tržne dejavnosti, sponzorskih in donatorskih in drugih virov skladno z zakonom in aktom o o ustanovitvi. 29. decembra 2020 ste vi spoštovana koalicija vi sprejeli, potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19. 66. člen, ki je bil v zakon dodan z amandmajem, katerega predlagatelji prvopodpisani so bili poslanci SMC - Stranke Modernega centra, pravi tako: »Ne glede na 20. člen Zakona o slovenski tiskovni agenciji«, to je člen, ki govori, da je treba imeti sklenjeno pogodbo, še enkrat bom začela: »ne glede na ta 20. člen Zakona o slovenski tiskovni agenciji se s tem zakonom za leto 2021 ureja financiranje opravljanja javne službe, ki jo v skladu z zakonom opravlja Slovenskega tiskovna agencija.« Ne glede na ta člen, ne glede na zahtevo Zakona STA po pogodbi ste sprejeli zakon, vi, spoštovana koalicija, vi ste glasovali za to, da ta pogodba ni potrebna. Se pravi, če tega ne izvršite, kršite zakon in dejstvo je, da imate zakonsko obveznost, ki je ne spoštujete.

državo. Kronologija dogajanja, povezanega s Slovensko tiskovno agencijo, je še bolj žalostna. Enajst strani je tukaj točk, kaj vse se je dogajalo. Jaz bom povzela samo 27. marec 2020, se pravi nekaj dni po nastopu vlade, premier Janez Janša ob novici STA o zaskrbljenosti mednarodnih organizacij glede napadov na novinarja Blaža Zgago objavi tvit, v katerem zapiše, da je STA ventilator za lažne novice. In to je začetek vse zgodbe. 9. julija 2020 zasledimo, da na Ministrstvu za kulturo pripravljate nov Zakon o STA, ki seveda predvideva med drugim prenos imenovanja nadzornega sveta STA z Državnega zbora neposredno na vlado. Seveda bi vam to hudo olajšalo vse skupaj, kar se zdaj dogaja. 15. oktobra 2020 predsednik vlade po intervjuju STA z raperjem Zlatkom na dan, ko se je med drugim zgodilo tudi srečanje, njegovo srečanje z madžarskim kolegom, objavi tvit, v katerem zapiše, da je STA nacionalna sramota. 27. novembra 2020 se zgodi prva ustavitev financiranja javne službe s strani Ukoma. 14. decembra 2020 Odbor DZ za kulturo sprejme sklep, s katerim pozove vlado vzpostavitvi financiranja STA in to v roku 3 dni. Seveda vi, ker ne spoštujete zakonov, zakaj bi spoštovali sklepe Državnega zbora. 24. februarja 2021 se zgodi druga ustanovitev financiranja javne službe. Ukom pač zavrne zahtevek STA za plačilo javne službe v januarju. 9. marca 2021 predsednik vlade pozove k odstopu direktorja STA in seveda to kar na Twitterju, tako kot smo že navajeni. 18. marca 2021 je celo vlada sprejela sklep, s katerim je nadzornemu svetu predlagala razrešitev direktorja STA Bojana Veselinoviča. Toliko o nevpletanju vlade v gospodarstvo, ker STA je d. o. o., če jaz kaj vem. 8. aprila 2021 se oglasi tudi podpredsednik vlade, to je gospod Matej Tonin, ki na spletni strani objavi zapis, v katerem med drugim zapiše, da mora direktor STA Bojan Veselinovič ponuditi svoj odstop. Najprej sprejme sklep, kjer poziva nadzorni svet, da ga zamenja, potem ga pa še za vsak slučaj pozove, da naj ponudi svoj odstop. In to podpredsednik vlade. 12. aprila 2021 gospod Veselinovič javno sporoči vladi, da ji omogoča dostop do vseh poslovodnih knjig in spisov STA. 15. aprila 2021 STA obiščejo policisti. Zakaj? Zato, ker je vlada slab mesec pred tem sprejela sklep in predlagala notranjemu ministru preverjanje v zvezi z STA. Vlada, vlada nalaga, da policisti določene stvari preiskujejo. Res smo na dobri poti. 29. aprila 2021 nas celo Evropska komisija pozove oziroma nam pove, da država lahko izplača državna sredstva za STA, kar zajema tudi plačilo za leto 2021, v višini okrog 2 milijonov evrov. Vlada vseeno teh sredstev še vedno ne izplača, četudi ji zakon PKP 7 to jasno nalaga. nalaga. Povedati je treba, da ste verjetno računali na to, da bo Evropska komisija rekla, da pač denarja ne smete nakazat, ampak javno službo in to, kar ljudje delajo, je treba plačevati. takšnih očitkov lahko berem še kakšnih 15 minut. Na žalost smo danes tukaj zato, ker je Slovenska tiskovna agencija tik pred stečajem. In spoštovane kolegice in kolegi,

Kako naj ljudje spoštujejo zakone, če jih tisti prvo razredni ne spoštujete? Od ljudi zahtevamo, da spoštujejo zakone, za vas so zakoni nekaj, kar ni treba spoštovat. včeraj sem povedala, če se vsi v tej dvorani strinjamo, da je pogodba potrebna, zakon pravi, da ni in nihče v tej dvorani ni nad zakonom. Zakon, ki ste ga sprejeli v koaliciji jasno določa, da se sredstva Slovenski tiskovni agenciji nakažejo ne glede na to, če je podpisana pogodba. To so dejstva in na žalost naš sklep včeraj na odboru ni bil sprejet. Tudi, če bi bil, dvomim, da bi rezultat vašega dela bil kakorkoli drugačen, ampak, zaradi takšnega dela, zaradi takšnega načina, zaradi takšnega vladanja, vas imajo ljudje dovolj, so na cesti, so na ulicah in ja, zelo napačno je sporočilo, da zakon velja samo za drugorazredne. Prvorazredni pač lahko delate kar hočete, po vaše, seveda. Hvala lepa. Predlog priporočila je na 42. nujni seji 7. 10. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel delov predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Violeti Tomić.

ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano mag. Alenko Bratušek. Pri delu odbora so poleg predstavnikov predlagatelja predloga priporočila Ministrstva za kulturo, Zakonodajno-pravne službe, UKOM-a, sodelovali še predsednica Sindikata novinarjev Slovenije, direktor STA v odstopu, prof. dr. Marko Milosavljević in predstavnica pravne mreže za varstvo demokracije, Katarina Bervar Sternad. Dopolnilno obrazložitev v imenu predlagatelja je podala poslanka mag. Alenka Bratušek. Uvodoma je poudarila, da teče 280. dan, danes že 281., odkar je Vlada Slovensko tiskovno agencijo pustila brez zakonitega plačila za opravljeno delo, kar kaže na žalostno dejstvo, da je Vlada za svoje cilje pripravljena uničiti institucijo, ki dela in obstaja že 30 let. Spomnila je, da je Slovenska tiskovna agencija pred 30. leti prva poročala o dogajanju, povezanim z osamosvajanjem Republike Slovenije. Nedavno je predsednik republike podelil celo državno odlikovanje, red za zasluge, ki ga je prejela za 30. let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v slovenskem medijskem prostoru. Vlada je, kot stoodstotna lastnica podjetja in kot Vlada, je dolžna plačevati opravljanje javne službe, odgovorna za položaj, v katerem se nahaja agencija. Kronologija agonije STA je dolga in se je začela 27. marca 2020, s tvitom predsednika Vlade, da je STA ventilator za lažne novice. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim povedala, da v primeru, če je neka vsebina urejena z zakonom, to pomeni, da je v tem vsebovana obveznost, da se zakonsko ureditev v celoti spoštuje in naslavljanje dodatnih priporočil Vladi niti ni potrebno, niti smiselno. Predstavnica Ministrstva za kulturo je predstavila mnenje Vlade Republike Slovenije, v katerem Vlada poziva STA, da nemudoma začne izvajati javno službo v skladu z ZSTAgen, pošlje UKOM-u ustrezno poročilo o izvajanju javne službe in dosledno zagotovi jasno, pregledno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti, vključno z jasnim ločevanjem računovodskih izkazov. V dolgi in polemični razpravi, so predstavniki opozicije poudarjali, da Vlada sistematično izčrpava STA in jo s premišljenim manevrom načrtno slabi. Gre za poskus discipliniranja in za politični pritisk, ter poskus prevzema nadzora nad medijskim prostorom. Priča smo politično motiviranem poskusu ustrahovanja novinarjev, pritisku na medijsko **5. TRAK: (SC) – 13.20** (nadaljevanje) Sovražni odnos Vlade do medijev odraža sovraštvo od ljudi, ki ji niso naklonjeni. Vlada krši Zakon o STA, PKP 7 ne upošteva sodbe Vrhovnega sodišča, s čimer ustvarja novo realnost, kar je nedopustno. S tem državljanom sporoča, da zakonov ni potrebno upoštevati, saj jih tudi Vlada ne izpolnjuje. V skladu z Zakonom o STA, ki je lex specialis je Vlada dolžna financirati agencijo 66. člen PKP 7 pa določa, da podpis pogodbe za leto 2021 ni potreben. Vsi ostali izgovori za nefinanciranje STA so sprenevedanje. Posledica je, da zaposleni na agenciji kljub opravljanju svojega dela niso plačani, s čimer Vlada krši delovno pravno zakonodajo in ogroža socialno varnost zaposlenih na STA. Opozorili so tudi na sporen prenos nadzora z nadzornega sveta STA na UKOM. Nasprotno so poslanci SDS opozarjali, da javna in tržna dejavnost na STA nista bili ustrezno ločeni, kar kaže na sporno poslovanje agencije. Pogodba, ki še ni podpisana prinaša več novosti, ki bodo omogočile nadzor nad finančnim poslovanjem. Odstop direktorja bo ublažil siceršnje napetosti med direktorjem STA in UKOM in odločil vzpostavitev normalne komunikacije med obema ustanovama. Med drugim so direktorja o odstopu pozvali, da podpiše pogodbo in s tem reši položaj zaposlenih. Izrazili so podporo ravnanju direktorja UKOM, saj njegova dolžnost, da preveri katere storitve se plačujejo iz proračuna v okviru plačevanja javne službe in odpravi nepravilnosti dvojnega plačevanja. STA mora imeti cenik za svoje storitve le-te ne morejo biti ocenjene pavšalno. Med drugim je bilo povedano, da se v državi ne poroča objektivno, saj določene informacije ne pridejo do ljudi, da se premalo poudarja družinske vrednote in da je bila STA ugrabljena s strani globoke države. V nadaljevanju je odbor glasoval o tej točki predloga priporočila in ga z 9 glasovi za in 9 proti ni sprejel. S tem je obravnava predloga priporočila v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, dr. Ignaciji Fridl Jarc, državni sekretarki na Ministrstvu za kulturo. **DR. Spoštovani predsednik, lepo pozdravljeni! Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije navaja, da financiranje javne službe STA urejajo 20. člen Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 podrobneje pa Uredba o upravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, s katero je Vlada uredila določena vprašanja, ki so se tekom izvrševanja javne službe STA v preteklosti izkazala za nedorečena oziroma so bila predmet različnih interpretacij pogodbenih strank. Vlada je uredbo med drugim izdala z namenom, da zagotovi izrecno pravno podlago oziroma pooblastilo Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za izplačilo sredstev iz naslova opravljanja javne službe STA. To pravno podlago je v pretekih letih sicer predstavljala vsakokratna letna pogodba med UKOM in STA, vendar pa STA kljub številnim pozivom UKOM ni izrazil interesa za sklenitev pogodbe za leto 2021. V skladu s 4. členom Uredbe skleneta STA in Vlada letno pogodbo na podlagi podatkov izkazanih v letnem poslovnem načrtu STA. Za pripravo podpis in izvajanja pogodbe je pooblaščen direktor UKOM. STA trimesečno poroča UKOM o izvajanju poslovnega načrta. V letni pogodbi določena letna višina nadomestila za javno službo se izplačuje mesečno glede na opravljen obseg storitev javne službe v preteklem letu. Listini, ki je podlaga za mesečno izplačilo, mora biti priloženo poročilo o opravljenem obsegu javne storitve, storitve javne službe v posameznem mesecu, skladno s podatki o posameznih vsebinah javne službe iz 4. člena Zakona o STA. Glede na navedeno Vlada poziva STA, da, prvič, nemudoma začne izvajati javno službo v skladu z Zakonom o STA, drugič, v skladu s 4. členom uredbe pošlje Ukomu ustrezno poročilo o izvajanju javne službe, in tretjič, v skladu s 6. členom Zakona o STA in sedmim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 dosledno zagotavlja jasno pregledno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti, vključno z jasnim ločevanjem računovodskih izkazov, oziroma da zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil. Hvala lepa. lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Matjaž Nemec bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani predsednik Državnega zbora. Danes sta bila razglašena prejemnika Nobelove nagrade za mir, to sta filipinska novinarka in ruski novinar. Skratka oba prejemnika sta novinarja. Seveda zaradi prizadevanj za svobodo medijev in demokracijo. To je samo dokaz več, kako pomembni so neodvisni, spoštovani, za demokratičnost družbe in kako je očitno ogrožena medijska neodvisnost in svoboda po svetu kot tudi v Sloveniji. Danes mineva tudi 281 dni, odkar STA ni prejela plačila za opravljanje javne službe. Janez Janša je z načrtnim rušenjem STA pričel 27. marca lani, ko je Slovensko tiskovno agencijo označil za ventilator za lažne novice. Njegov napad s končnim ciljem popolnega razvrednotenja STA se še do danes ni končal. Ni enostavno pričeti, spoštovani, z obrazložitvijo, da Državni zbor kot zakonodajno delovno telo, kot najvišji organ izvršne oblasti pa vendarle poziva Vlado, da spoštuje zakone. Povedano drugače, spoštovani, predlagatelji današnje izredne seje Državnega zbora smo kot opozicijske poslanke in poslanci, ki opravljamo svojo ustavno in določeno vlogo, primorani vlado in koalicijsko večino, spoštovani, opozoriti, da naj spoštuje dva konkretna člena zakona. Pri čemer je bil eden, spoštovani, izmed dveh sprejet na predlog Poslanske skupine SMC, ki je del vladne koalicije. Ta naš poziv vključuje še spoštovanje sodbe vrhovnega sodišča in upoštevanje opozoril Evropske komisije, najvišjega izvršnega organa EU, ki ji, še toliko bolj bizarno, predseduje prav Republika Slovenija. Kot da ni samo po sebi popolnoma nesprejemljivo, da mora Državni zbor pozivati vlado, da naj spoštuje, izvršuje zakone države, ki ji je bila začasno prepuščena v upravljanje. Moramo tako, spoštovani, koalicijo z izredno sejo tega zbora priporočati, da spoštuje vsaj lastne zaveze in člene, ki so jih v protikoronske zakone vnesli kar sami? O stanju v državi torej najbolj v nebo vpijoče priča dejstvo, da vladajoči večini v Državnem zboru danes predlagamo, da svoji vladni večini predlaga, da naj spoštuje in izvršuje pravni in ustavni red Republike Slovenije - k čemur so prisegli vsi članice in člani te iste vlade, žal pa očitno s figo v žepu. Ustavitev financiranja STA s strani vlade razumemo kot neposredni napad na STA in kakovostno novinarstvo. Kljub temu, da zakon vladi nalaga, da poskrbi za financiranje in nadaljnji obstoj Slovenske tiskovne agencije in k spoštovanju dveh zakonov, ki k tem, kot je presodilo tudi sodišče, zavezuje vlado Republike Slovenije, torej mi moramo vas pozivati, da spoštujete lastne sprejete zakone. Spoštovani kolegice in kolegi! STA je aorta slovenskega medijskega okolja in ga dnevno napaja s stotinami novic in obenem ključna državna infrastruktura za komuniciranje, tudi s tujimi javnostmi. Je kompleksen organizem medsebojno povezanih funkcij, ki so se razvijale celih 30 let. Ideje o lastni agenciji pa segajo še bistveno kasneje v kasnejše obdobje pred osamosvojitvijo. Zato, spoštovani, je nedopustno, da se mora STA v svojih zreli fazi, ko njen arhiv obsega več kot milijon novic, fotografij in zvočnih posnetkov ter je izoblikovana kot dobro delujoča ustanova s profesionalnim ugledom doma in v mednarodnem okolju soočati z nedopustnimi in nedojemljivimi pritiski in neupravičenimi, celo nezakonitimi finančnimi izčrpavanji in zanemarjenjem prav s strani zastopnikov naše države. In to tiste države, ki jo je pomagala soustvarjati. Prišli smo do točke ko vladno neizvrševanje zakonov, ki ju je sprejel državni zbor, neposredno ogroža prihodnost STA in posega v oskrbo s kakovostnimi in neodvisnimi informacijami. To pa je edino kar je z opustitvijo dolžnega ravnanja Vlade Republike Slovenije ogroženo. STA je namreč pomembna partnerica, tudi slovenski znanosti in novinarski stroki. Ima vzoren sistem zagotavljanja uredniške in novinarske avtonomije ter izvaja naslavljajoče aktivnosti preverjanja dejstev in spodbujanja medijske pismenosti. STA prav tako s svojim delom pomembno prispeva k uresničevanju temeljnih razvojnih ciljev naše države, Republike Slovenije, pa naj si gre za zunanjepolitične cilje ali za zagotavljanje enakomernega regionalnega razvoja, ki ga v SD ocenjujemo kot še posebej pomembnega za zagotavljanje enakih možnosti po vsej državi. Socialni demokrati tako skozi predlog današnjega priporočila pozivamo ponovno Vlado Republike Slovenije kot zastopnico te naše države, ustanoviteljice Slovenske tiskovne agencije, da naj v skladu z zakonom o STA sedmim paketom za omilitev posledic epidemije ter več pozivi domače, mednarodne javnosti, mednarodnih združenj, Evropske komisije in koneckoncev tudi sodišča, naj nemudoma zagotovi primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe ter spoštuje institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost. S specializiranimi uredništvi mrežo dopisnikov v Bruslju, Zagrebu, New Yorku in vseh slovenskih regijah STA zagotavlja vidnost dogodkom izven prestolnice, ki bi sicer najverjetneje ostali prezrti. Obenem pa je vodilni slovenski dnevno informativni servis v angleškem jeziku ter partnerica vseh pomembnejših tujih agencij. Njeni mednarodni naročniki pa so tudi veleposlaništva in tuje ter domače gospodarske družbe. Strah in nelagodje, spoštovani, vlade pred verodostojnim delom hrbtenice slovenskega novinarstva pa povzroča lomastenje tako po javni RTV, kot tudi po STA. Pravzaprav gre za izredno zaskrbljujoč trend vladnega ravnanja v odnosu do celotne medijske krajine v naši državi, ki terja vso našo pozornost in skrb, ne glede na to kdo je v opoziciji in kdo je v koaliciji. In ne, spoštovani, nobenega razloga ni za optimizem. Ko bo utihnila STA bo nastopil oglošujoč molk, ki si ga demokratična država ne more dopustiti, če je to še sploh država, ki so ji v ospredju interesi njenih državljanov in ki se ni pripravljena odpovedati svoji suverenosti na področju informiranja in medijev. Ali kot bi rekel nekdo drug: red je red, zakon je zakon. Tudi za vlado Janeza Janše bi moralo to veljati. Včasih so stvari enostavne in preproste. Danes, spoštovani, bomo odločali o tem, ali naj vlada spoštuje zakone ali pa je vlada Janeza Janše skupek prvorazrednih, ki jim je dovoljeno za lastne cilje uničevati institucije te naše države, skupne države, po ljudeh pa mirno škropiti solzivec in obmetavati sovražni govor. Spoštovani kolegice in kolegi! Intimna izbira Socialnih demokratov je pravna država. Je demokracija in je spoštovanje zakonov.

Hvala za besedo, predsednik. Včeraj smo v kar šesturni razpravi skušali koalicijskim poslancem dopovedati, da je nefinanciranje Slovenske tiskovne agencije s strani države nedopustno, ravno tako revanšizem in vmešavanje v uredniško politiko. To so njihovemu predsedniku in aktualnemu predsedniku Vlade neštetokrat povedali tudi predstavniki evropskih inštitucij, nazadnje pred samo dvema dnevoma Ursula von der Leyen ob zasedanju evropskih držav na Brdu. Vse zaman. Za Janeza Janšo je vse česar si ne more pokoriti, potrebno uničiti. Dogajanje ja zadnji dan septembra doseglo vrelišče, ko je z mesta direktorja STA odstopil Bojan Veselinovič. Kot je sam pojasnil, pri teptanju novinarske avtonomije ne bo sodeloval. Pa tudi predsednik republike, Borut Pahor, je neuspešno mediatorsko posredoval glede pogodbe o javni službi v letu 2021 med vodstvom STA in direktorjem Ukoma, Urošem Urbanijo. Vse zaman. Blokada financiranja je še vedno prisotna, ne glede na to, da je Vrhovno sodišče potrdilo, da je mesečno plačevanje javne službe STA zakonska dolžnost države. Država je sredstva dolžna zagotoviti ne glede na pogodbo, ki jo je od STA zahteval Ukom, in ki vsebuje nekatere za novinarsko delo nesprejemljive pogoje. Tudi v primeru, če letna pogodba za leto 2021 ni sklenjena, se storitve javne službe plačajo v skladu s sedmim protikoronskim zakonom. Ustanovitelj je dolžan financirati javno službo STA v skladu s poslovnim načrtom družbe. V skladu z zakonom o STA je edini ustanovitelj in družbenik STA Republika Slovenija, v njenem imenu pa pravice STA izvaja Vlada Republike Slovenije. Slednja mora v skladu s 3. členom omenjenega zakona zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA. Omenjeno izvajanje javne službe se v skladu z 20. členom zakona financira iz sredstev državnega proračuna, ki jih agenciji zagotavlja Ukom. Poleg ignoriranja dolžnosti, ki jih ima na podlagi temeljnega zakona o STA, se Vlada že devet mesecev ne ozira na še en zakon, ki je bil sprejet konec decembra 2020 in sicer, sedmi sedmi protikoronski zakon. V skladu s 66. členom zakona je bilo ustanovitelju naloženo, da mora STA v sedmih dneh od uveljavitve zakona iz proračuna države poravnati vse zapadle obveznosti za opravljanje javne službe za leto 2020, in da mora ne glede na to ali bo za leto 2021 pogodba z STA sklenjena, agenciji zagotoviti proračunska sredstva za opravljanje javne službe. To se ni zgodilo. Kar se pa dogaja, je iskanje vedno novih vzrokov za izčrpavanje STA, novih pogojev, kapric direktorja Ukoma, pa dopisovanje z Brusljem, kjer je Vlada pri Evropski komisiji preverjala ali je takšno financiranje sploh v skladu s pravili o podeljevanju državnih pomoči, s čimer je skušala zavlačevati in se izogibati plačilu. Pretvarjanje, da gre za tako imenovano skrb za proračunska sredstva, je nedopustno, saj je po drugi strani Urbanija na Ukomu zaposlil cel kup kadrov iz Nove24, porabil kar 250 tisoč evrov za delo preko študentskih napotnic, nakazal kar 12 tisoč evrov svoji sodelavki, gospe Dangubič, itn. Skratka, dvoličnost direktorja kot vseh, ki so vpleteni v to zgodbo, je neskončna. Novinarji delajo brez plačila in tako rekoč sto družin životari

Na STA so jim pojasnili, da so podatki vedno na voljo Vladi kot edini družbenici STA. V maju 2021 je direktorja UKOM-a zaradi nefinanciranja STA kazensko ovadila pravna mreža, ki mu je med drugim očitala, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, pa naj vas opozorim, da je gospod Urbanija bil nekoč zaposlen na STA in da gre v veliki meri očitno za osebne zamere in maščevanje bivšemu delodajalcu. Za ohranitev STA so novinarji celo zagnali dobrodelno akcijo za obstanek. S približevanjem začetka predsedovanja Slovenije Svetu Evrope je popolna zaustavitev financiranja javne službe dobivala nove razsežnosti. Junija 2021 je Vlada predstavila osnutek uredbe o opravljanju javne službe STA, ki naj bi razrešila spor glede izvajanja pogodbenih obveznosti med UKO-om in STA, v resnici pa se je zgodilo ravno nasprotno. Uredba je med drugim denimo določala način izračuna nadomestila za javno službo, opredelila kakšne tržne storitve lahko STA izvaja in določila nadzor, ki ga nad STA opravlja UKOM. Mnoge določbe, uredbe so bile v precejšnjem neskladju s krovnim Zakonom o STA. Direktor STA Veselinovič se je na osnutek uredbe odzval z opozorilom, da njena vsebina ni v skladu ne z Ustavo in ne z zakonom, ki opredeljujeta financiranje STA. Uredbi so nasprotovali tudi v sindikatu novinarjev Slovenije in društvu novinarjev Slovenije, kjer so ocenili, da uredba posega v uredniško in upravljavsko avtonomijo STA in da pogojevanje plačila javne službe STA s povečanjem nadzora direktorja UKOM-a nad poslovanjem STA pomeni navadno izsiljevanje. Tudi Evropska komisija se je na uredbo odzvala z vnovično izraženo skrbjo nad poskusi spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti Slovenske nacionalne tiskovne agencije. Na seji smo predstavniki demokratične opozicije kot sklicatelji opozarjali na nevarno dejstvo, da je nespoštovanje zakonov, ustave in sodnih odločb s strani države in njenih institucij nevaren precendens, ki daje zelo napačne signale državljankam in državljanom Slovenije. Skratka, to kar se dogaja STA je preprosto nedopustno in nepredstavljivo v demokratični družbi, kar očitno nismo več, vsaj od nastopa vlade Janeza Janše pred slabima dvema letoma. Sovražni govor, žalitve in napadi na vsakega, ki ni njihov, cenzuriranje neodvisnih institucij, nespoštovanje zakonov, aroganca, nedostojno obnašanje vladnih predstavnikov, nespoštovanje Državnega zbora in poslancev opozicije, ignoriranje sodb sodišč in pozivov mednarodnih institucij, širjenje nestrpnosti in sovraštva, potvarjanje dejstev, vladanje z odloki, ignoriranje strokov in zakonov so v Sloveniji metastazirali in so vzrok tega, da so ljudje masovno pridrli na ulice, tam pa jih je pričakalo samo nasilje, solzilec in vodni topovi. Zdaj je že vsakemu jasno, da vsak razumen argument naleti na gluha ušesa oblastnikov, ki so koronakrizo izkoristili za podrejanje države in polnjenje žepov svojih somišljenikov. Vlada, ki zaradi domnevnih grehov naših dedov, uničuje prihodnost naših vnukov, nima podpore javnosti in vlada z represijo nima nobene kredibilnosti, zato so edina rešitev za Slovenijo njen odstop in predčasne volitve. Škodo, ki je narejena, pa bomo sanirali še desetletja, ampak druge poti nimamo, norost je ušla izpod nadzora. Hvala. lepa. Tadeja Šuštar Zalar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo. Izredna seja Državnega zbora je namenjena vprašanju financiranja oziroma sodelovanja STA in vlade. Urad Vlade za komuniciranje in STA je STA poslal predlog pogodbe za letošnje leto. Pogodba je že druga, ki jo je Ukom pripravil za STA in je ustreznejša ter upošteva pripombe, ki jih je na prvo pogodbo dal STA. A STA so podpis druge pogodbe zavrnili, čeprav naj bi se predhodno strinjali z njeno vsebino. Če primerjamo pogodbo, ki je bila sklenjena za leto 2020, in predlogom pogodbe, ki bi bila lahko sklenjena za leto 2021, med STA in Ukomom, lahko ugotovimo, da so posodobitve logične in smiselne. Sklicevanje na podrejanje STA ter kratenje neodvisnosti je slabilni manever, da se pozornost javnosti preusmeri od vsebine. Tudi sklicatelji današnje seje v svojem sklicu zavajajo, saj pišejo, da je za zaposlene, citiram: »Najbolj nesprejemljivo temeljno izhodišče, po katerem bi kar na Ukomu pregledovali povzetke novic in presojali njihovo vsebino, in na podlagi tega arbitrarnega pristopa odmerjali višino plačila.« Konec citata. Če preberemo pogodbo, ki je bila STA ponujena v podpis, tega ne najdemo nikjer. Enako sporočilo je na tiskovni konferenci predlagateljev izredne seje posredovala poslanka SAB, ki je nasprotno s trditvami v sklicu seje uporabila besede: »tako mi je bilo rečeno,« očitno delujejo po principu rekla, kazala. Nov osnutek pogodbe, ki je direktor STA ni želel podpisati, je vključevala stroške, ki jih je posredoval direktor Veselinovič sam. primerjavi s financiranjem za leto 2020 je pogodba financiranja STA za leto 2021 ocenjena celo za 50 tisočakov več, na največ 2 milijona 28 tisoč evrov. Ena izmed ključnih razlik med osnutkom letošnje in lanske pogodbe je namreč, da bo Ukom STA plačeval delo po ceniku, ki je prav tako del pogodbe in ne na čez, kot je bilo določeno v preteklih letih.

brez opredelitve cenika posameznih izdelkov. Jasneje pa je tudi opredeljena javna služba. Novic, ki so plačane iz sredstev za javno službo, pa STA eno leto ne sme tržiti, nato pa ponudi na trgu kot arhivsko gradivo, vendar mora tudi prihodke od tega šteti med prihodke javne službe. Pogodba tudi zahteva, da so novice iz javne službe jasno ločene od vsebin, ki jih STA trži kot svojo komercialno dejavnost. Pogodba tudi določa, da Ukom STA plača predujem v višini 845 tisoč evrov za javno službo od januarja od maja letos, 3 dni po tem, ko so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, ki od STA zahtevajo omogočanje Ukomu vpogled v podatke o poslovnih procesih, brezplačen dostop do vsebin javne službe, jasno ločitev komercialnih in javnih vsebin in vzpostavitev posebne rubrike za Slovence v zamejstvu in po svetu ter avtohtoni narodni manjšini ter podpiše pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2021. STA je večino zahtev, predvidenih za predujem, že opravila, do izpolnitve jih loči bolj ali manj le še podpis pogodbe. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih spoštujemo delo vseh novinarjev, tudi novinarjev STA. In na tem mestu bi rada poudarila, da so ministri Nove Slovenije, minister za obrambo, minister za infrastrukturo

Spoštovani poslanci, cenjeni zbor! Pisalo se je zgodovinsko leto 1991, čas, ko je bila Slovenija tik pred osamosvojitvijo, v sklepnih dejanjih nastanka samostojne države pa se je rojevala tudi Slovenska tiskovna agencija. Že pred razglasitvijo samostojnosti so se snovalci STA zavedali pomena verodostojnih informacij za mlado državo in tako je bila 24. maja 1991 podpisana pogodba o ustanovitvi STA. 5 dni pred razglasitvijo samostojne države, torej 20. junija, leta 1991, pa je STA objavila prvo novico, s katero je domačo in tujo javnost obvestila o svojem poslanstvu in to je sprotno in hitro informiranje tujih medijev in institucij, o dogajanjih v Sloveniji in sočasen razvoj informacij, za potrebe domačih medijev. Prvo novico STA, objavljeno 5 dni pred neodvisnostjo Republike Slovenije, smo lahko razumeli tudi kot napoved informacijske suverenosti naše države. Začetki STA med osamosvojitveno vojno so bili skromni, a zahtevni. Sčasoma pa se je agencija razvija v sodoben medijski servis, katerega zlato pravilo so neodvisne, objektivne, verodostojne in hitre informacije, ki temeljijo na dejstvih in virih. Danes se piše leto 2021, leto, v katerem je STA dopolnila 30. obletnico delovanja in je tik pred finančnim zlomom. Na robu preživetja je hrbtenica slovenskega novinarstva, ki je v tridesetih letih ustvarila več kot 2 in pol milijona novic in drugih vsebin, v slovenskem jeziku in več kot 270 tisoč v angleškem jeziku. Objavili so 1 milijon fotografij, več kot 15 tisoč videoposnetkov in več kot 130 tisoč tonskih posnetkov. Vse to je bogata dediščina STA. Poudarjam, STA je medijska hiša v javnem interesu, toda, na današnji dan že 281. dan zapovrstno opravlja javno službo brez plačila zanjo. Več kot 9 mesecev javno službo opravlja zastonj. Sramotno je, da se Vlada še naprej spreneveda in pred našimi očmi uničuje steber komunikacijske suverenosti države. STA so ljudje, ki za svoje delo ne prejemajo plačila. Na drugi strani pa imamo del politike, ki z raznimi pogodbami in uredbami skuša izničiti tisto, kar za agencijo določa Zakon o STA. Vlada plačilo javne službe STA pogojuje približno tako, kot če bi bili mi poslanci plačani glede na število ur, minut, v razpravah, število postavljenih poslanskih vprašanj in vse ostalo, in tako naprej. Točno tako so nam zadnjo pogodbo med STA in UKOM-om predstavili nekateri zaposleni na STA, ali kot je ob odstopu dejal gospod Bojan Veselinovič, navajam, »UKOMOVA pogodba bi nasilno spremenila uspešen poslovni model STA.« Aktualna Vlada, v primeru STA, ne spoštuje Državnega zbora, ne spoštuje zakonodajne veje oblasti in več kot 9 mesecev namerno krši 20. člen Zakona o STA in PKP-7. Sedmi proti koronski paket, sprejet decembra v tem Državnem zboru, v 66. členu jasno zapoveduje Vladi, naj STA zagotovi sredstva za opravljanje javne službe, ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo ali ne. Tudi Vrhovno sodišče je nedvoumno odločilo, da je država dolžna mesečno plačevati za javno službo STA in to brez obstoja pogodbe. Ne glede na to, se Vlada in UKOM na to požvižgata in odločitev Vrhovnega sodišča ignorirata. Naj dodam, da si vladajoča oblast zaradi zakonskih omejitev STA ne more podrediti, lahko pa jo uniči in to tudi počne, kajti odnos največje koalicijske stranke do medijev, je vsem **12. Postopen prevzem javnih medijev in sočasna gradnja vzporednega, vladi naklonjenega medijskega imperija. Vlada hlepi po političnem nadzoru nad medijskimi vsebinami in si prizadeva ustvariti organizirani sistem lažnih novic v svoj prid. Predsednik Vlade obračunava s tujimi mediji in domačimi novinarji in si poskuša prisvojiti srčiko novinarskega dela, resnico. Toda resnice si ne more in si je ne sme lastiti nihče. V Poslanski skupini SAB od Vlade zahtevamo, da spoštuje zakone in v roku treh dni zagotovi financiranje javne službe STA. Dovolj je. Prenehajte z izsiljevanjem in stradanjem nedolžnih ljudi. Narod vas ima dovolj mi pa tudi.

Pred slabim letom dni se je začel napad na Slovensko tiskovno agencijo, ki je povedal kolega Rajić že včeraj na odboru po našem mnenju ni spontan še manj nedolžen ali pa pogojen z nekimi kapricami njegovih ključnih deležnikov. V maniri vojaške operacije se je korak za korak stopnjeval načrtovan manever slabitve Slovenske tiskovne agencije s končnim ciljem njenega dokončnega uničenja ali kot bi rekli v gospodarstvu, ki je mogoče komu bližje sovražnega prevzema z nastavitvijo strankarsko zvestih kadrov na vse ključne funkcije. Del širše vojne z neodvisnimi mediji viden in slišan. Kot del načrtovane propagandne operacije, kateri glavni cilj je bil prepričati predvsem lastne vernike so se pojavljale obtožbe na račun STA in se še vedno pojavljajo, da zavajajoče poroča o delu Vlade in podpira oziroma celo spodbuja protivladne proteste in da so za slabe epidemiološke razmere v državi krivi njeni osrednji mediji. Lahko bi temu rekli tudi preusmerjanje pozornosti od slabih odločitev te Vlade, vendarle pa je rezultat tega dejstvo, da je zavladajoče Slovenska tiskovna agencija postala trn v peti tiste osebne zamere predstavnikov sedanje vladajoče klike pa segajo še precej bolj nazaj. Kar se v zadnjem letu dogaja v zvezi z STA je nacionalna sramota. Celotna agencija skupaj z njenimi zaposlenimi je postala talec nekaj političnih samodržcev, ki v duhu svojih nečimrnih osebnostnih lastnosti ne razumejo, da je nad njimi zakon ter načela vladavine prava in pravne države. Njihov avtoritarni um medijskim institucijam, ki se mu ne podrejajo očitno ne priznava niti pravice do obstanka. V tem miselnem okviru morajo novinarji postati lakaji in če ne jih je potrebno diskreditirati in uničiti. Popolnoma enake metode kot pri ostalih neodvisnih institucijah v Sloveniji torej. Ta Vlada je bila do odstopa direktorja raje pripravljena pahniti Slovensko tiskovno agencijo v stečaj kot pa, da bi tolerirala profesionalno novinarstvo, ki ni pisunstvo po njenem nareku. Pri tem se je seveda požvižgala na določila zakonov, stališča evropskih organov in tudi sodbo Vrhovnega sodišča. Zakonsko podlago za financiranje STA dajeta kar dva zakona: Zakon o Slovenski tiskovni agenciji in 66. člen PKP 7. Odločitev Vrhovnega sodišča glede financiranja STA je jasno in nedoumno. Republika Slovenija dolžna mesečno zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom. Vrhovno sodišče v obrazložitvi sodbe posebej poudarja, da je financiranje opravljanja javne službe na podlagi Zakona o STA dolžan zagotoviti njen ustanovitelj brez dodatnih uredb in brez pogodb, ki so služile zgolj podaljševanju agonije izživljanja nad agencijo. Pravno podlago za izplačilo predstavlja že zakon o STA specialno za leto 2021, pa tudi sedmi protikoronski zakon, to je sporočilo vrhovnega sodišča. Zato so izjave gospoda Urbanije v trumpovskem slogu glede te sodbe deplasirane in celo lažnive. In prav taka je tudi ocena predsednika vlade, da je sodba njemu v prid. Ni. Danes lahko prepoznamo težo svojega lanskoletnega vztrajanja, nekateri bi temu rekli trma, še kot članov neke druge poslanske skupine, da se v sedmi protikoronski zakon vnese tudi amandma danes 66. člen z vsebino, ki se nanaša na STA. Ta določba, takrat amandma, spisan v zadnjem trenutku, v naglici na moji mizi, je namreč danes merodajna podlaga za izdano sodbo vrhovnega sodišča in verjetno tudi še za vse prihajajoče. Vrhovno sodišče poudarja, da pogodba za leto 2021 res ni bila sklenjena, a to ni bistveno. Ker ravno sedmi protikoronski zakon določa, da se sredstva za leto 2021 zagotavljajo ne glede na to ali je do sklenitve pogodbe prišlo ali ne. Tudi izjava predsednika vlade, da bo STA izplačan takrat, ko bo direktor podpisal pogodbo, ker tako določa zakon, je torej laž. Predsednik vlade je nedavno nazaj načrtno lagal domači in mednarodni javnosti in tudi evropskemu političnemu vrhu. Lahko se vprašamo, kdo od slednjih mu sploh še verjame, še posebej glede na odziv predsednice Evropske komisije von der Leynove. A verjetno so bile njegove besede tako namenjene zgolj njegovim političnim vernikom, za položaj Slovenije v mednarodni skupnosti pa je temu predsedniku vlade prav malo mar. Tako kot je epidemija pokazala, da se za dosego lastnih ciljev požvižga na zakonodajo, kaj šele, da bi njegova vlada spoštovala pravice ljudi v Sloveniji. Slovenska tiskovna agencija je institucija, neposredno povezana z osamosvojitvijo države. To bi predsednik vlade, ki se na zunaj zelo rad prikazuje kot strasten domoljub, moral razumeti. A ta agencija je nastala v času, ko je bila politika zavezana k iskanju konsenza in k načelom spodobnosti, in ti časi so za tega predsednika že davno minili. Zaradi patopsiholoških političnih osebnosti danes zbiramo donacije za preživetje Slovenske tiskovne agencije. Res tragikomično in absurdno, a zelo drugače kot je s tem izrazom mislil predsednik vlade. STA je del skupnega dobra in deluje v javnem interesu. Poziv k takojšnjemu prenehanju ignoriranja spoštovanja zakonodaje je sicer danes potreben na simbolni ravni, vendarle pa pri tej vladi očitno zaman. Zato bi kolege poslance, ki podpirajo to vlado kot uradni ali pa neuradni del koalicije, pozvala: zamislite se nad tem, kar počnete. Zresnite se. Ta mandat se izteka. lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Spoštovani. Vsi mediji so politično opredeljeni in ne poročajo objektivno. Vse je odvisno od tega, kdo je na oblasti. Vsak bi si rad lastil novinarje, da bi čim več pisali o njihovem delu. Zaradi takšnega načina delovanja javnost ni konkretno seznanjena z dogodki oziroma politično situacijo v državi. Zaradi pomanjkanja raziskovalnega dela zanesljivih informacij enostavno ni. Zelo malo novinarjev dela v tujini oziroma poroča iz tujine. Opažamo, da slovenski novinarji delajo povzetek do tujih agencij oziroma medijev. Iz tujine dobivamo le tiste objave, ki jih napišejo drugi, domači uredniki pač ustvarijo po svoje. Nenazadnje tudi v tej sestavi parlamenta opažamo, da novinarji izključujejo politične stranke. Tukaj mislim predvsem na Slovensko nacionalno stranko, ker nas še do danes ne morejo opredeliti ne na levo, ne na desno stran. Lahko vam povem, da jaz osebno vsakomur povem, ko me vpraša na kateri strani smo, rečem, da smo neodvisni. Tudi iz objav STA za leto 2021 je razvidno, da nas ne omenjajo veliko. Smo na zadnjem mestu, spoštovani kolegi in kolegice. Po trenutni ureditvi mediji nikakor ne odgovarjajo javnosti za svoje početje, čeprav naj bi služili interesom javnosti. Mediji imajo veliko družbeno moč, saj imajo sposobnost vplivanja na vedenje in razmišljanja ljudi. Fizološko vprašanje je, komu odgovarjajo mediji. Nikomur. Nenazadnje s svojimi anketami sestavljajo tudi ta parlament in to se ne bi smelo dogajati. Torej, javno mnenje mediji aktivno ustvarjajo sami. Slovenija je suverena država, zato je popolnoma nerazumljivo, da se vodstvo STA obrača na nasvete h komisiji EU. Gre za državno zadevo, ki jo je treba urediti na državnem nivoju. Pod črto pa ne razumemo, zakaj je problem izdelati poročilo o delovanju, v kolikor zanj zaprosi tisti, ki te financira. Ker pa se financirajo iz proračuna bi bilo tudi prav, da izvemo koliko korona dodatka so dobili tudi novinarji, ki so na terenu in koliko so dobili tisti, ki so delali samo v pisarnah. In seveda direktorju. Na koncu bi dodal, da je zelo žalostno, da imamo 90 zaposlenih novinarjev v STA, 70 % novinarjev dobi plačo okoli 800 evrov neto. O tem se ne pogovarjamo, tudi ne o direktorjevi plači. Pogovarjamo pa se samo o njegovem odstopu. Zaradi takšne plače ni čudno, da novinarji odhajajo drugam. Res pa je, da še vedno dobijo plačo vsakega 15. v mesecu. Te podatke sem pridobil od petih različnih novinarjev, spoštovani kolegice in kolegi. In ni res, da ne dobijo, tako kot smo poslušali že tu notri. Res je tudi, da vlada 280 dni ni nakazala denarja agenciji. To je pa drugo vprašanje, ampak plače dobivajo. In prosim vas, ne zavajati državljanov, da STA ni dobil plače, tako kot smo slišali že včeraj na odboru in tudi danes s strani enega od predlagateljev. Da boste vsi razumeli, novinarji so dobili plačo in tudi vodstvo. Še enkrat povem, STA bi morala biti politično neodvisna agencija. Očitno pa nekateri tukaj ne razumete oziroma ne razumejo. In če se vrnem nazaj na tabelo se točno vidi, kdo je predlagatelj in kolikokrat so bili objavljeni v letu 2021 na straneh STA. Hvala.

Morda bi bilo na mestu, da se Odbor za kulturo preimenuje v odbor za nekulturo, saj smo bili poslanke in poslanci SDS, državna sekretarka in direktor Ukoma s strani opozicijskih poslancev deležni žaljiv in poniževanj, na kar predsednica odbora Violeta Tomić ni reagirala.

Predsednica je dejala, da direktor Ukoma utruja odbor, ko je govoril o kršitvah STA in dvojnem financiranju prispevkov in razlogih, da še ni prišlo do izplačila sredstev. Dejala je, da zmerjamo novinarje in živimo v svojem svetu. Nataša Sukič je dejala, da uvajamo verbalno delikt, da smo sekta, da smo v komori, da smo sekta je ponovila večkrat in za njo še nekateri drugi razpravljavci. Govorila je, da jih želimo teptati, da gojimo religiozna čustva do predsednika naše stranke, in da je naša vera edina pravilna. Na protestih, kot veste, je videla madžarske policiste. Morda ji to omogoča oprema, ki jo ima za komuniciranje s svojo pokojno mamo, o čemer je bil pripravljen prispevati na Svetu 24 in v reviji za paranormalne pojave Misterij. Samo povzemam kar se da prebrati na spletu. Lidija Divjak Mirnk je direktorju Urbaniji govorila, da je nihče, da je aparačik, in podobne zadeve. Marko Bandelli je državni sekretarki dejal, da ni kompetentna, ker nikoli ni delala v privatnem sektorju in da ni strokovna. Novinarje Nove24 TV je označeval za pisce vaških oglasov. Prav tako je bil žaljiv Franc Trček, ki je razlagal, da nimamo prane države, ampak državo, ki je ujetnica sekte, da ne znamo logično razmišljati, da imamo kratkoročne in srednjeročni spomin slabši od zlate ribice. Spraševal nas je ali si upamo v javnosti z vrečko na glavi obešati perilo. Dejal je, da bo zaradi delovanja te Vlade in vladne koalicije očitno moralo priti do tako imenovanega angleškega scenarija, kjer so zabodli poslanko, kar bi lahko razumeli kot prikriti poziv k takemu dejanju. Potem, ko je predsednica sredi predstavljanja stališč in odgovarjanja na očitke odvzela besedo direktorju Ukoma, Urošu Urbaniju, je le ta nato pa so ga obtoževali, da je s seje pobegnil. Nobenega smisla ni imelo, da je še tem, če ni smel odgovoriti na pavšalne očitke in obtožbe, ki so jih predlagatelji zapisali v zahtevo za sklic seje. Neprimernih oznak in žaljivk je bil deležen tudi vodja Poslanske skupine SMC. Poslanski skupini SDS ostro protestiramo proti takemu načinu komunikacije. Očitno so pri opozicijskih poslancih popustile vse zavore in je odšlo v pozabo kar so se naučili o primernem obnašanju. Zaradi tega smo že večkrat protestirali pri predsedniku Državnega zbora, a je situacija vsakič slabša in hujša. Prvič sem bila izvoljena leta 2004 in česa takega ne pomnim. S poslanci Levice v Državnem zboru se je nivo komunikacije spustil na najnižji moženi nivo, kljub sprejemu etničnega kodeka. V poslanski skupini SDS bomo zato razmislili ali bomo v bodoče še sodelovali na tako nekulturnem odboru kot je bil včerajšnji Odbor za kulturo. Sedaj pa k temi STA. Jasno je potrebno povedati, da bi bile težave s financiranjem STA že zdavnaj rešene, če bi to želel njen zdaj že bivši direktor Veselinovič. Direktor Bojan Veselinovič na plečih zaposlenih na STA uveljavlja svojo voljo in nasprotovanje Vladi, ki mu očitno ni všeč. V zadnjem letu je bilo kar nekaj priložnosti, da se spor reši in razčisti, ali je prihajalo do dvojnega financiranja ali se je sofinanciralo druge medije, na primer dnevnik in podobno, a direktor Veselinovič tega ni želel. Financiranje javne službe Slovenska tiskovna agencije ureja 20. člen Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, podrobneje pa uredbo o upravljanju javne službe slovenske tiskovne agencije s katero je Vlada uredila določena vprašanja, ki so se tekom izvrševanja javne službe STA v preteklosti izkazala za nedorečene oziroma so bila predmet različnih interpretacij pogodbenih strank. O tem smo se večkrat pogovarjali na različnih sejah, ko smo obravnavali to tematiko. Čeprav je vsa leta doslej na podlagi Zakona o STA potekalo zagotavljanje sredstev za delo STA tako, da je bila sklenjena pogodba z Ukom, se je v zadnjem letu izpostavljalo, da Ukom ni tisti, ki lahko od direktorja STA karkoli zahteva, da Ukom ni Vlada in zato STA z Ukom nima nobenega odnosa in podobno.

To pravno podlago je v preteklih letih, kot sem že povedala, predstavljalo vsakokratna letna pogodba med Ukom in STA, vendar pa STA kljub številnim pozivom Ukoma ni izrazila interesa za sklenitev pogodbe za leto 2021. skladu s 4. členom uredbe skleneta STA in vlada letno pogodbo na podlagi podatkov, izkazanih v letnem poslovnem načrtu STA. Za pripravo, podpis in izvajanje pogodbe je pooblaščen direktor Ukoma. STA trimesečno poroča Ukoma o izvajanju poslovnega načrta. V letni pogodbi določena letna višina nadomestila za javno službo se izplačuje mesečno glede na opravljen obseg storitev javne službe v preteklem mesecu. Listini, ki je podlaga za mesečno izplačilo, mora biti priloženo poročilo o opravljenem obsegu javne storitve, storitve javne službe v posameznem mesecu, skladno s podatki o posameznih vsebinah javne službe iz 4. člena Zakona o STA. STA oziroma direktor Veselinovič je vložil tožbo za odpravo uredbe in predlog za njeno zadržanje. Upravno sodišče je izvrševanje uredbe zadržalo, kar je ustavilo reševanje problema. Kasneje je Vrhovno sodišče odpravilo začasno zadržanje uredbe in povedalo, da bi se z izvrševanjem uredbe položaj stranke, torej STA lahko kvečjemu izboljšal, saj ne bi tožena stranka, torej vlada na njeni podlagi tožeči stranki STA vendarle začela izplačevati nadomestila za opravljeno javno službo v letu 2021. Vrhovno sodišče je povedalo tudi, da uredba predstavlja pravni akt, ki prispeva k razjasnitvi odprtih vprašanj med Ukom in STA, ki so se sicer urejala z vsakokratno pogodbo o izvajanju javne službe. Ukom kot skrbnik proračunske postavke STA je v preteklem letu ugotovil vrsto napak pri izvajanju javne službe, ki jo mora opravljati STA. Javni in tržni delež nista bila jasno ločena. Dvojno se je zaračunavalo iste storitve, enkrat jo je plačala država, nato še uporabniki. Odtekala so sredstva iz STA v druge medije, na primer Dnevnik, pri katerem je bil direktor Veselinovič nekoč zaposlen. Zaračunavanje novic in povzetkov ter fotografij, ki bi morale biti za uporabnike brezplačni. Postavljene so bile nesorazmerne cene, ko so za en odstavek zaračunali 16 evrov, za 3 ali 4 odstavke pa 13 evrov. Zakon o STA govori o zagotavljanju primernega financiranja. Kako pa ugotoviš, kaj je primerno financiranje? Da pogledaš, kaj se dela oziroma kaj se je naredilo v preteklosti. Primerno financiranje se doreče s pogodbo, ki opredeljuje tudi način financiranja. Opozicija namreč pravi, da naj bi to naredili kar na podlagi poslovnega načrta STA. In če bi napisali v poslovni načrt, da naenkrat potrebujejo 10 milijonov evrov, ne več samo 2, bi morali to kar plačati, zato ker so oni tako rekli? Ne, treba je pogledati, kaj delajo za ta denar. Mimogrede, STA v poslovnem načrtu navaja, da naj bi bilo iz plana 2021 razvidno, da potrebuje za delovanje javne službe najmanj znesek na ravni 2020, to je 2,28 milijona evrov. Naj spomnim, da je bil na tako nedorečenem načrtu podpisana pogodba tudi za leto 2020 in že čez en mesec podpisan aneks, s katerim so se sredstva za 100 tisoč evrov povišala. Opozicija predlaga, da se razmerje uredi brez pogodbe, ker je bilo to sprejeto v PKP 7. Kako naj se torej določi višino financiranja? Kdaj in koliko se nakazuje? Kaj se upošteva kot izhodišče? Kako se bo zagotovilo, da se bo financirala javna služba? Kako se bo kontroliralo, ali se javna služba izvaja skladno z zakonom? Na vse to pa ni odgovorov. Ukom ne more nekaj financirati brez jasnih pravil, saj bi sicer kršil Zakon o javnih financah. Kot neposredni proračunski uporabnik mora s sredstvi, ki jih ima na svojem kontu, ravnati zakonito, namensko, odgovorno in gospodarno. Zakon o javnih financah določa, da mora imeti vsak izdatek iz proračuna za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, pred izplačilom pa je treba preveriti pravni temelj in višino obveznosti. Zato v Poslanski skupini SDS na seji odbora nismo podprli predloga priporočila v zvezi z načrtnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade RS, kar so zapisali predlagatelji,

iz kakšnih ust pride ven takšna debata kot je ona zdaj govorila. In, mislim, da pride sem, da joka, po žalitvah na prejšnji seji od kulture, ko je mene minister pred vsemi, da sem idiot, baraba in mona. Pred vsemi. Sram naj ga bo. Sem čakal, da se bo opravičil. In potem je, državna sekretarka se razjezi in se užali in joka in gre ven, ker sem jo vprašal, če je kdaj delala v javnem sektorju. Ma, kje smo mi to?

mene. In nisem nič prijavil tega, nisem nič rekel, sem samo čakal, da bo minister morda se opravičil. Ampak opravičilo v SDS-u je beseda, ki ne je ne poznajo. To je to. Hvala lepa. Kolega Bandelli, ni bil ravno postopkovni predlog, ampak sem razumel vaše sporočilo in moram reči, da se strinjam z njim. Ampak, veste, navada je, da ko nekdo predstavlja stališče svoje poslanske skupine, da ne vpadamo v besedo. Sicer se pa strinjam in se bom mogoče odzval glede na to, da sem bil tudi sam omenjen v zvezi s tem, kar se je dogajalo včeraj na Odboru za kulturo. To lahko jaz pojasnim, kakšne so moje pristojnosti v zvezi s tem. Veste, da jih v skladu s poslovnikom nimam. Jaz ne morem nikakor vplivati na to, na način vodenja odborov. Na odborih moram reči, da je vodenje dostikrat slabo, mislim, da slabše kot je bilo v prejšnjem mandatu. In strinjam se tudi s tem, da pravzaprav predstavniki SDS niste tu najbolj kredibilni pri tem, ko pozivate druge, naj pazijo na svoj govor. samo nekaj. So me opozorili, da še med trajanjem te seje je kolegica Škrinjar twitnila nekaj o kolegici Nataši Sukič. Da gre za človeka, ki se ga nebi upala srečati niti pred pekarno. Jaz mislim, da je to skrajno nedopustno. In prosim vas, da opravljate tu svoje delo. In ne twittate ta trenutek. Sploh pa potem si ne drznite, da boste še pozivali kolege, kako naj razpravljajo.

da naj vendarle, ko nastopa kot Alenka Jeraj, ne kot kopriva, nastopa tako kot se spodobi za poslanko Državnega zbora. Da to pač ni Twitter sfera,

in da se bomo držali točke dnevnega reda, ne? Tako, da verjamem, da si je vsak svojemu vse povedal, verjetno še preko Twitterja. Želi še kdo postopkovni predlog, ko smo že pri postopkovnih predlogih? Rada bi opozorila samo na to, da sem izpostavila žalitve, ki so bile povedane včeraj, in sem jih tudi citirala. Če pa težko poslušate, kaj ste govorili včeraj, je pa to vaš problem, ne moj. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Brane Golubović, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.

Spoštovane kolegice in kolegi. Je danes koga sram v tem našem hramu demokracije – še dolgo nazaj smo to lahko s ponosom rekli – ali si večina reče »so what«? Zakaj to sprašujem? Zato ker je vladna koalicija včeraj zavrnila predlog, naj vlada spoštuje določbe PKP-7

Pa naj vam še dodatno prevedem, spoštovana vladna koalicija. Glasovali ste proti ustavitvi finančnega izčrpavanja STA, proti spoštovanju zakonov, ne samo teh dveh, vseh zakonov. Glasovali ste proti spoštovanju veljavne zakonodaje in proti pravni državi. Dejansko ste glasovali proti Ustavi. Če povem še drugače, vi pač menite, da Vladi zakonov ni treba spoštovati, pa ne samo teh dveh, temveč vseh. Vi očitno verjamete, da Vlada lahko arbitrarno izbira, katere zakone bo spoštovala in katere zakone ne bo spoštovala, kaj je dolžna uresničiti in kaj ne. Kar počnete v vladni koaliciji, je najmanj mrcvarjenje prava, je pravno huliganstvo, je izčrpavanje javne, poudarjam za nekatere, ki ne razumejo tega, javne, ne državne, še manj pa vladne Slovenske tiskovne agencije. Zanikate zakone, pravo, sodišča. Našo trditev potrjuje tudi to, da vam je člene o financiranju javne službe STA nedvoumno raztolmačilo samo Vrhovno sodišče. Zapisalo je povsem razumljivo, otrokom razumljivo, da je Vlada Slovenski tiskovni agenciji dolžna izplačati nadomestilo za opravljeno javno službo, saj pravno podlago za izplačilo predstavlja že sam Zakon o STA in še posebej za leto 2021, 66. člen PKP-7. Pika, tukaj ni več kaj dodati, tukaj ni dileme, vse bi moralo biti jasno, vsem, tudi vam, v vladni koaliciji. Ampak vi imate navodilo, ki ga brezsramno upoštevate. Nekdo bi spet rekel, »so what«, v vladni koaliciji pa si mislite, pa kaj, mislite si, mi smo oblast, oblast je naša last, ljudje pa so dolžni nas poslušati, ubogati, nam verjeti vse, kar rečemo, v nasprotnem so kaznovani, tudi zaplinjeni. Še sto ali pa tisoč sodb bi lahko spisala sodišča. Minister Tonin bi lahko še naprej, namesto na proteste, ljudi pozival, naj se obrnejo na sodišča, če je kaj narobe in, Vlada bi sodbe še naprej ignorirala. Sodišča, tudi Vrhovno, lahko še stokrat odločijo in, za Vlado ne obstajajo, za vas, vladna koalicija, tudi ne. Nad vami, vladna koalicija, ni modrega neba, vi ste modro nebo. Vas res ni sram? Recimo tega, da postajate sinonim za brezsramno kršitev pravnega reda in teptanje pravne države. Predlagam, vsem nam, predlagam, da vklopimo malo domišljije in si predstavljate, predvsem vi, v vladni koaliciji, da bi vsi ravnali enako, kot ravna Vlada. Predstavljajte si Slovenijo, v kateri se vsak posameznik sam odloči, ali bo spoštoval neko zakonsko določbo ali ne. Si predstavljate, kaj to pomeni? Recimo, da nihče več ne bi plačeval davkov, ker predsednik Vlade predsedniku republike, poslancem, ne želi dajati plače. Recimo, da eden od podjetnikov ni zadovoljen z našim delom, ne želi počakati na volitve, ampak želi z vladnimi funkcionarji, ki bi morali upravljati s to državo, ne pa ji škodovati, podpisati pogodbo in bi vztrajal, da ne bo plačeval davkov, dokler se ne podpiše pogodbe s predsednikom republike, predsednikom Vlade in vladnimi ministri, samo z eno določbo v tej pogodbi,

pa recimo, da nihče ne bi spoštoval vaših odlokov, ki sicer na Ustavnem sodišču padejo kot domine ali pa recimo, da bi si ljudje tako kot Vlada prilaščali zgolj pravice, ne pa tudi dolžnosti in to na vseh področjih. Si predstavljamo v kakšno državo drvimo in kdo vozi ta vlak? Od ljudi terjate brezpogojno spoštovanje predpisov, uzakonjate omejitve in prepovedi, sprejemate ukrepe, ki nimajo strokovnih podlag, ljudi omejujete, stiskate v kot, prisiljujete v cepljenje, strašite, globite, finančno kaznujete, rubite, se norčujete iz njih, zaplenjujete in še in še bi lahko naštevali. Norčujete se iz ljudi. In na koncu slišim, da ste še ponosni na to kako smo močni. Ja potem se ta vlada čudi, da se dogajajo protesti, čudi se, da je izgubila zaupanje, legitimnosti v javnosti. Čudi se, da obstajajo tudi ljudje, ki zanikajo obstoj virusa. Čudi se, da ljudje ne verjamejo v PCT, pa saj vendar ljudem daje zgled ravno ta vlada že leto in pol. Vlada in vi vladna koalicija ste generator vsega slabega, kar se v naši državi dogaja in tudi vseh protestov, sredinih, petkovih, ponedeljkovih, torkovih, četrtkovih. Ljudje vsak dan protestirajo, vas pa ni sram, ampak vas res ni sram, ampak sram je nekoga samo, ko ima vsaj malo vesti. V LMŠ ne bomo obupali nad tem stanjem, še naprej se bomo borili, da se v tej državi začne spoštovati Ustavo in zakone ter da se v konkretnem primeru za javno službo STA zagotovijo sredstva na podlagi Zakona o STA in 66. člena PKP7. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Besedo ima Jožef Lenart, pripravi naj se Tina Heferle. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gostom iz ministrstva. Danes imamo izredno sejo na kateri se obravnavna domnevno načrtno finančno izčrpavanje STA s strani UKOM-a oziroma Vlade kot naročnika javne storitve. Spoštovana opozicija, domiselne, neverjetne ali pa namišljene so te zahteve in priporočila Vladi, nikakor pa ne gre za načrtno izčrpavanje. Vladi se očita ukinitev svobode medijev, pa vmeševanje v avtonomijo, tudi to ne drži. Prej bi lahko dejali, da gre za samovoljo bivšega direktorja, ki ne sprejme nadrejene avtoritete, morda gre za njegovo načrtno samouničenje STA, katero vodi. No, sedaj k debati o tem odstopu gospoda direktorja Veselinoviča. In sicer veliko joka je bilo slišati že včeraj na Odboru za kulturo in ga bo tudi danes za enim direktorjem ene javne ustanove, ki pa kar dolgo časa ni želel podpisati pogodbe med STA kot izvajalcem in naročnikom in plačnikom Vlada. No, kaj pa sedaj en direktor pač odstopi in potem večina v jok, pri opoziciji, se pravi ta bivši direktor Veselinovič dejansko samo direktor je bil in če jih ne odstopi dnevno v Slovenijo vsaj 10 iz kakršnihkoli razlogov, to je tako kot da bi bil vaš sorodnik

Urbanijo in tako naprej in sedaj, ko pa dejansko je se odločil za to mislim, da smo na neki poti, da lahko celo pride do rešitve problema in da bo normalno STA v kratkem naprej redno financirana. Kaj bi sedaj še rekel o tej službi tega direktorja? Da si menedžer uporabnice ustanove in porabnice proračunskih sredstev pa dejansko imaš pogodbo med 4 pa 5 tisočakov gor neto napisano pa pa nikomur ne bi rabil poročati pa ljudje to je sanjska služba, kje še dobiš kakšno službo? Se pravi ni nikjer nobene menedžerske službe, da ne bi bilo poročanja in ni nikjer nobenega delovnega mesta razen, če si čisto sam svoj podjetnik, da ne bi imel nad seboj še kakšnega šefa in kakšnih pravil tudi mi jih imamo. Torej res morda se je v kakšnih prejšnjih časih pa v kakšni prejšnji družbeni ureditvi tudi dalo kaj delati brez pogodb v demokraciji pa so običajno pogodbe. Ali gre sedaj za javna sredstva, za premoženje slovenskega naroda, ker se to plačuje iz proračuna pa še toliko bolj, da se mora z njim delati odgovorno, najboljše, da pa, potem je zadeva sledljiva ali se dela transparentno ali ne pa so pač pogodbe, tam se zapiše kaj je bilo narejeno, kaj je bilo plačano? Ni jasno kako si lahko predstavljamo, da bi nekdo dejansko lahko naredil analizo ali neka ustanova posluje transparentno, če nima nobenih dokumentov. Neka Neka nesporna dejstva, ki smo jih slišali včeraj tako od direktorja UKOM in direktorja STA je tudi to kot sem že povedal, da je verjetno prišlo do neke situacije, ko komunikacija ni bila normalna, ni bila mogoča. Imamo tudi danes bom rekel na mizi pa smo dobili v vednost celotno korespondenco ali pa kronološki pregled tega dogajanja med oktobrom in novembrom 2020 pa do zadnjega 30. 9., ko gospod direktor Veselinović odstopi torej iz tega nekako je jasno vidno, da dejansko tistega, kar je zahtevala ustanoviteljica od njega pač niso pričakali. Nekako potem tudi, da je zagotavljal normalno delovanje do sedaj pa tudi izplačeval plače pomeni, da tako katastrofalno denarja se pravi ne manjka. Med te dokumente, ki smo jih dobili na mizo je tudi jasno zapisano, da Vlada in UKOM ves čas od njega nista dobila podatka o tem koliko se dejansko zasluži s tržno dejavnostjo in koliko se porabi za to tržno dejavnost tako, da ta tržna dejavnost pa ta javna storitev, javna služba dejansko nista bile ločeni in seveda logično nekako, da se pričakuje, da se da karte na mizo in da, potem lahko vsi vemo, da je dejansko delo STA kot tudi Vlade in UKOM narejeno pošteno, kar pomeni, da dejansko, če je UKOM neposredni proračunski uporabnik mora s sredstvi, ki jih ima na konto ravnati zakonito in odgovorno in namensko. Še enkrat, če smo mi demokratično izvoljeni poslanci tukaj notri moramo to podpreti, da želi ta Vlada delati transparentno in ne na palec pri vseh službah ne igra nobene vloge ne STA in ne kakšna druga javna, ampak pri vseh v katerih ima vsaj kolikšni majhen delež lastništva tako, da niti slučajno se ne poskuša uničevati nobenega javnega servisa še najmanj STA. Od nas pač naši volivci pričakujejo, da bomo delali transparentno tudi večkrat jih slišimo, če kdo od poslancev kaj ni naredil po vseh pravilih in po vseh zakonih nas drži KPK nas drži ne vem Pravilnik o lobiranju in tako naprej imamo (VI) 14.40** (Nadaljevanje) ki nas je vsem poslal nad seboj in mu odgovarjamo. Tako da če pa nek direktor katerekoli ustanove v Sloveniji, ki je v večinski lasti države, je kakršnakoli javna služba ne želi položiti na mizo, ne vem, bilanc koliko dejansko je obrnil denarja, koliko je dobil denarja, koliko ga je zaslužil, koliko ga je porabil, potem pač pride do tega, da pač malo posumiš ali je to vse bilo narejeno transparentno, če pač tega ne želi pokazati ali ne. Meče pač nek sum. Meče pač nek sum. Iz te nove, sedaj še vedno nepodpisane pogodbe, ki jo je Ukom dejansko ponudil gospodu Veselinoviču, pa se z njo ni strinjal, moram reči, da je notri tudi nekaj stvari, novosti, normalno, tudi dobrih in to v tem cilju, da pride tudi do nekega merjenja učinkovitosti, kar pa je čisto povsod pri vsaki ustanovi tudi od vsakega direktorja nekako razumljivo, da seveda se želi vedeti ali dela dobro ali ne po finančni plati. Nihče pa se mu ne vtika v avtonomijo poročanja. Še enkrat, kot povsod drugje, tudi tukaj moram podpreti to, da pač državljani pričakujejo red in tudi preko nas sporočajo slehernemu mediju v Sloveniji, pa tudi STA naj poročajo nepristransko in nevtralno. Mislim, da je to priporočilo Vladi dejansko brezpredmetno, kot tudi nekako je včeraj povedala Zakonodajno-pravna služba, da mi dejansko ne moremo

Hvala lepa za besedo. Se opravičujem Tina. Prvič, mi nismo poslanci samo naših konkretnih volivcev, mi smo predstavniki vsega ljudstva - 82. člen Ustave. V 2. členu Ustave piše – kaj, spoštovani kolega? – da smo pravna in socialna država. In v pravni državi vladajo zakoni. Ne pa kaprica nekoga, uhh, kako bom jaz delal red, pa bom tepel po mizi ali ne bom tepel po mizi, kot vaš kolega včeraj. In če bi si prebrali mnenje Zakonodajno-pravne službe, zgolj en stavek bom prebral: Že v dejstvu, da je neka vsebina urejena z zakonom je vsebovano obveznost, da se zakonsko ureditev v celoti spoštuje. Pika. In o tem se mi danes pogovarjamo. Širšo pravno razlago vam bo gotovo kolegica Heferle sedaj podala. O tem se mi pogovarjamo. Ne o tem, ali je komu všeč Urbanija ali odstopljeni direktor, gor ali dol. In če za neko dejavnost nekomu nekaj ne plačuješ, kar v imenu Republike Slovenije počne vlada že 281 dni, ve že vsak osnovnošolec, da se to imenuje – kaj? – nekdo dela, za delo ni plačan. Kaj je to? Sužnjelastništvo. To je suženjsko razmerje, dragi moji. S tem kršite 14. člen Ustave, 18. člen Ustave ponižujoče kaznovanje, 21. člen Ustave, ki govori o človeškem dostojanstvu, 34. člen Ustave, ki govori o osebnem dostojanstvu in varnosti, 49. člen Ustave, ki prepoveduje prisilno delo, celo tako bi se dalo interpretirati in 50. člen Ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti in varstva. Pa se bom ustavil tu, pa sploh nisem prišel še do tistih členov Ustave, ki se ukvarjajo z, dajmo reči, nastavki delovnopravnih razmerij. O tem se tukaj pogovarjamo. Hvala lepa. Predstavnica predlagatelja, Janja Sluga, izvolite. **JANJA SLUGA (PS NP):** Nisem želela se oglasiti takoj na začetku, ampak vidim, da boste danes nadaljevali s povem enakimi lažmi, kot ste jih ves čas ponavljali včeraj na odboru. In to je nedopustno. Zato je treba že takoj na začetku, poleg tega kar je kolega Trček povedal, kot izvrstno iztočnico,

ki neposredno napotujejo na financiranje Slovenske tiskovne agencije za opravljanje njene javne službe, ki je evidentna in vsakodnevno sproti tudi ugotovljiva, brez da štejete članke po številu objav, ne vem še po čem, da bi ugotovili, ali dejansko opravlja to javno službo. Vsak, ki ima na telefonu aplikacijo ali pa dostop na računalniku do interneta, lahko ugotovi, da se ta javna služba dejansko vsakodnevno izvaja. In manko te javne službe je bil par dni nazaj lahko viden na Twitterju, ko se je Slovenska tiskovna agencija odločila, da en dan ne bo na Twitterju objavila nobene novice. Mislim, da je bila razlika očitna. Zato zatrjevati, da je treba šele ugotoviti, ali je bila javna služba dejansko opravljena, je velika neumnost. Tisto, kar je treba tudi povedati, da ste včeraj zelo selektivno, seveda tako kot tudi to znate, brali odločbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v tistem delu, ko govori o tem, kaj je pravna podlaga, ali je potrebna uredba, ali je potrebna pogodba in tako naprej, ker ste namreč brali dele te odločbe, ki se sploh ne nanašajo na to. In bom zdaj povedala, kaj je v sami obrazložitvi sodbe Vrhovno sodišče dejansko zapisalo, da ne bo prišlo potem zopet do ponavljanja laži. Torej Vrhovno sodišče v obrazložitvi med drugim poudari, da je financiranje opravljanja javne službe STA na podlagi Zakona o STA dolžan zagotoviti njen ustanovitelj, to je država. Začasno zadržanje uredbe ne predstavlja nobene ovire za državno izplačilo nadomestila za opravljeno javno službo, ker, kot smo vam danes že tudi povedali, pa včeraj povedali, podlago za izplačilo predstavlja že Zakon o STA in 7. protikoronski zakon. Kateri organ bo izvedel to financiranje oziroma kakšna so razmerja med vlado in njenimi organi, v zadevi ni bistveno, ni bistveno, je ugotovilo sodišče. In tudi kot neutemeljeno zavrnilo argument države, da je izvrševanje uredbe potrebno, ker 7. PKP ne določa organa, ki je zavezan k izplačilu nadomestila. Za plačilo je zavezana Republika Slovenija, so rekli na Vrhovnem sodišču, in se ne strinjajo z vlado, da je potrebna uredba. Tudi se ne strinjajo z vlado, da je potrebna pogodba zaradi tega, ker je 66. člen PKP 7 dovolj jasen, da niti pogodba ni potrebno, da je sklenjena. Zakaj? Ne zato, kar ugotavlja kolegica Jeraj, da bi potem lahko STA sprejela poslovni načrt, v katerega bi napisala, da potrebuje 20 milijonov, pa bi morala 20 milijonov dobiti, niti slučajno. Tudi tukaj lažete. Poslovni načrt STA sprejema in potrjuje nadzorni svet STA. V njem sedijo tudi z vaše strani, z vaše strani strokovnjaki. Rekli ste, da so strokovnjaki tisti, ki ste jih poslali v ta nadzorni svet. In ti nadzorniki pregledajo, upam, pregledajo ta poslovni načrt, preden ga potrdijo in so ga potrdili. In ta poslovni načrt predstavlja potem podlago za vsakomesečno izplačilo. Pa še nekaj glede tega posredovanja podatkov. Republika Slovenija financira javno službo, ne tisti drugi del, za katerega ves čas zahtevate oziroma Urbanija zahteva podatke. Za tržni del, za katerega država ne da nič, nima tudi država kaj spraševati. Za javno službo

Najprej okvirno poročilo, ker mesec še ni zaključen, kjer so okvirni podatki in potem do 15. v mesecu končno poročilo za pretekli mesec kjer zelo natančno poroča o vseh financah, ki zadevajo upravljanje javne službe. Vsak mesec že vsa ta leta tudi od kar je Urbanija tam. Je pa dejstvo, dejstvo, da se je spor začel takrat, ko je Urbanija želel podatke, ki se njega ne tičejo, ko je želel minutaže, ko je želel odločati o tem koga bo STA intervjuvala in koga ne. Ko je želel narekovati koga bo STA intervjuvala in koga ne, koliko člankov bo objavila o vašem predsedniku ali pa o kakšni poslanski skupini, ki se je danes pritoževala, da ni dovolj prisotna, takrat se je začel problem, ko se je želel vmešavati v to kaj se bo pisalo, koliko se bo pisalo. Ko je želel celo primerjave, koliko se o kom piše, itn. In ne zavajajte. Ves čas se sklicujete tudi nad to kontrolo porabe javnih sredstev. Ampak nad kontrolo porabe javnih sredstev niste nič zaskrbljeni, ko ne imenujem evropskih delegiranih tožilcev, katerih naloga je točno to, kontrola porabe javnih sredstev, v tistem primeru seveda evropskih, pa vendarle, to so javna sredstva. Takrat vas pa to nič ne skrbi. Tudi vas ne skrbi, ko prinesete na mizo proračun kjer za štiri ali pet milijard prekoračite odhodne nad prihodki. Tudi takrat vas kontrola nad porabo javnih sredstev popolnoma nič ne skrbi. Ne skrbi vas niti takrat, ko ne prinesete v to hišo rebalansa proračuna za letošnje leto, da sploh na koncu leta ne bomo vedeli kaj smo porabili in kaj nismo porabili in vas Fiskalni svet že zdaj opozarja, da smo v tem trenutku porabili že vse kar je bilo načrtovano za porabo do konca tega leta. Tudi v tem trenutku vas to popolnoma nič ne skrbi. In še manj vas skrbi, ko na Vladi sprejmete sklep za 600 novih zaposlitev v državni upravi. Tudi 10 na Ukomu, da se razumemo. 10 na Ukomu, ki bo verjetno štel članke za opravljanje javne službe na STA teh deset ljudi. Tudi to vas ne skrbi. Skrbi vas pa, da ni slučajno kdo kaj po svoje napisal v poslovne načrte STA, ki so ga tudi vaši ljudje pregledali in potrdili. Pa še en očitek bom kar v tem trenutku zavrnila, da nam je en direktor, pa nam drug ni všeč. Mi se danes in že ves čas, ko se pogovarjamo o STA, ne pogovarjamo o njenem direktorju. Mi se pogovarjamo o stotih ljudeh in njihovih družinah, ki tam delajo. V tem trenutku, tako kot je rekel kolega Trček, v sužnjelastniškem razmerju. In darujemo za to, da delajo za to državo tisto kar je v vsaki demokratični državi standard. Državotvorna ustanova kot je Slovenska tiskovna agencija, ki ljudem, vsem državljankam in državljanom zagotavlja informacije, nepristransko, avtonomno. To je demokratični standard, ki je v vsaki normalni državi nekaj takega, ker je treba čuvati ko punčico oka svoga, ne pa početi to kar zdaj počnete vi. Ne vem ali se tega zavedate ali se pa dejansko ne in se tudi ne morem odločiti kaj je bolj tragično.

Zdaj, včeraj je kar nekaj časa bil prisoten dežni plašč gospe Ifigenije, danes je sprememba, je sicer res krasen temnomodri suknjič, za magnetogram.

Zato predlagam, da prekinete sejo, zagotovite prisotnost predstavnice ali predstavnika vlade. Ker jo je pa že norčevanje plus ultra. In potem nadaljujemo. Ker kršimo poslovnik v osnovi. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. To ni napisano v poslovniku, da mora biti prisoten predstavnik vlade. Kljub temu, da vidim, da ima papirje tukaj. In seje ne bom prekinil. **DR. FRANC TRČEK (PS SD):** Nad malo Ustavo je ustava Republike Slovenije, ki v 110. členu piše »Vlada odgovarja Državnemu zboru«. A bo nam zdaj odgovarjal suknjič gospe Ifigenije? Ne vem, če ima te sposobnosti. Hvala.

Da sami sebi tukaj pripovedujemo oziroma za magnetogram in sicer v kamero. In mi pač terjamo, da je tukaj prisoten predstavnik ali predstavnica Vlade Republike Slovenije, ker se pogovarjamo o malo preveč resnih stvareh, da bi se takole hecali. Neka osnovna procedura, neko osnovno spoštovanje pač mora biti zagotovljeno in vi kot trenutno ste dolžni zagotoviti. Zato vas prosimo, da sejo tačas prekinite, dokler se gospa Ifigenija spet ne pojavi. Hvala lepa. Seje ne bom prekinjal. Vidim, da je gospa, ima papirje tu. In morda tudi kje posluša od zunaj. Besedo ima Tina Heferle, pripravi naj se Predrag Baković. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Zdaj, glede na to, da predstavlja problem nefinanciranja STA-ja v resnici problem obstoja vladavine prava v naši državi, bom vsem našim državljankam in državljanom, ki nas spremljajo, verjemite, včerajšnji odbor je bil zelo gledan, ponazorila, kako si v resnici njihova, naša, vlada predstavlja vladavino prava v naši državi. Ta vlada si vladavino prava predstavlja tako, da pravosodje v trenutku, ko jim ni povšeči kakršnakoli odločitev, ki jo sodišče sprejema, označi s krivosodjem. Ta vlada si vladavino prava predstavlja tako, da sodbe sodišč ne spoštuje. Ravnokar smo videli nekaj dni nazaj sodbo upravnega sodišča, kjer je spoznalo sklep vlade, s katerim je razveljavila razpis razpis oziroma postopek izbire dveh delegiranih evropskih tožilcev, je vlada enostavno sprejela odločitev oziroma stališče, da te sodbe ne bo upoštevala, ker bojda, po njenem, se sodba ne da izvršiti. Tako si predstavlja vaša vlada, spoštovane državljanke in državljani, vladavino prava v naši državi. Ali pa če se konkretno dotaknemo primer STA-ja, ta vlada si sodbo Vrhovnega sodišča, kjer sodišče zelo jasno pove in obrazloži pravno podlago, po kateri je vlada dolžna financirati STA, si ta vlada drzne komentirati oziroma razlagati odločbo vrhovnega sodišča zelo selektivno, zelo izbirno od stavka do stavka, tisti, ki se pač dajo interpretirati tako, ad je vladi povšeči. Tiste, ki se pa ne dajo interpretirati, jih pa enostavno ali ne prebere oziroma ne upošteva oziroma jih ignorira. Tako si ta vlada predstavlja vladavino prava v naši državi, spoštovane državljanke in državljani. Zdaj, na drugi strani pa - zelo ironično – ta ista vlada pametuje o vladavini prava celo predsednici Evropske komisije ob tem, ko se

ravno ona tista, ki krši bojda vladavino prava. Ali pa kako ironično si ta vladna koalicija dovoli sklicevati tematske seje, kjer se sprašujejo o vprašljivosti postopanja določenih državnih tožilcev v določenih javno odmevnih zadevah, posmeh, v posmeh državljanom in državljankam, ki pa na drugi strani zelo povedno plačujejo, so plačali več kot 2 milijona evrov denarnih kazni, ki so jim bile izrečene na podlagi, pazite, neustavnih vladnih odlokov, ugotovljeno neustavnih vladnih odlokov. In ta ista vlada si drzne pametovati kaj v resnici vladavina prava je, nezaslišano. Mi, na stran opozicije se lahko še tako trudimo razlagati, pa obrazlagati, pa utemeljevati, ampak če imamo na drugi strani koalicijske predstavnike, ki se požvižgajo na zakone, ki veljajo v naši državi, na sodbe sodišč, ki so edini, ki lahko sodijo v sodnih postopkih, potem se bojim kam nas peljete, spoštovani kolegi iz koalicije oziroma spoštovana vlada zadnji ste, ki bi lahko pametovali kaj vladavina prava je. In naj vam citiram, kolegica Sluga je nekaj že prebrala iz te zloglasne odločbe Vrhovnega sodišča, jaz pa vam bom prebrala še nekaj kar je zelo enostavno za razumeti, če seveda človek to želi razumeti. Glede tega kdo in kdaj in na podlagi česa je dolžan financirati STA. V zvezi s tem Vrhovno sodišče poudarja, citiram, da je financiranje opravljanja javne službe STA na podlagi 3. v zvezi s prvim odstavkom 3. člena Zakona o STA dolžna zagotoviti Vlada kot njen ustanovitelj. In naprej. Pravno podlago za izplačilo, pazite, predstavlja že sam Zakon o STA, specialno za leto 2021 pa pravno podlago predstavlja že 66. člen protikorona zakona Torej, sodišče vam zelo jaso pove, da ne rabite za izplačilo svojih obveznosti, ki jih imate do STA, nobene pogodbe, nobene uredbe, ampak vam zakon to veleva. In še glede tega vašega pregovarjanja, ko ste imeli v začetku leta izgovor, da Vlada nima nič s tem financiranjem, da zato je zadolžen UKOM, ker je Vlada dala pooblastilo na UKOM, vam Vrhovno sodišče zelo lepo pove kateri organ oziroma da ne glede na to kateri organ izvršuje kakršnakoli pooblastila gre pri financiranju za razmerje, ki je znotraj Vlade in pa STA, zato je v tej zadevi nepomembno kam so kakršnakoli pooblastila prenesena, pomembno je razmerje med Vlado in STA in Vlada je tista, ki krši zakon. Zdaj pravite, da vam mi v opoziciji govorimo, da ste dolžni to, da ste dolžni ono in tako naprej, ne, to vam veleva zakon. Še enkrat Zakon o STA, PKP zakon in nenazadnje vas zelo lepo k temu napotuje, da ne rečem kaj bolj ostrega, odločba Vrhovnega sodišča. In zdaj včeraj smo lahko na odboru poslušali (nadaljevanje) zakaj Vlada ne izpolnjuje svoje obveze financiranja STA od tega državna sekretarka je govorila o nekih računovodskih standardih o ločenih računovodskih izkazih in tako naprej. Potem gospod Urbanija je govoril, da STA ni izpolnjevala svojih obveznosti s tem, ko ni predložila nekih dokumentacij, listin, za katere je on ocenil, da bi jih morala. Skratka, potem smo prišli na razlog, da ni podpisane pogodbe na koncu koncev je bilo potrebno po vaše tudi celo obstoj neke vladne uredbe. Skratka, same laži in natolcevanja in izmikanja pravnemu redu, nespoštovanje zakonov. Zakon o STA vam v 3. členu zelo jasno pravi, da se financiranje STA, da je celovito in da se nemoteno izvaja na podlagi letnega poslovnega načrta STA torej ne rabite nobene pogodbe, nobene uredbe. Vsa, kar rabite je, da začnete spoštovati zakon. Ne kršite samo enega kršite več njih in skrajno nespoštljivo se vedete do pravosodja, pravosodnih organov. Nimate ponižujoč in nespoštljiv in sovražen odnos samo do STA imate ga do ljudi, do zaposlenih na STA še bi lahko naštevala do koga vse. Ni res, da da so plače zaposlenih na STA bile izplačane, zato ker bi Vlada izpolnjevala svoje zakonske dolžnosti in obveznosti ne. Zaposleni so dobili plačilo za opravljeno delo zgolj in samo zato, ker so bili primorani zbirati sredstva, donatorska sredstva. Državljani smo jih zbirali, zato ker Vlada Republike Slovenije ni izpolnila svoje zakonske dolžnosti. Sramota, sramota. Včeraj smo lahko slišali med drugim tudi tole laž oziroma neresnico. Državna sekretarka in tudi gospod Urbanija sta zatrjevala zelo vehementno in zelo samozavestno, da je STA izgubil do sedaj vse sodne postopke in da so zadeve na sodiščih itak že zaključene. Mene skrbi, da sta to izrekla, ker je to prvič laž drugič pa me skrbi, zato ker očitno predstavnica Vlade sploh ni obveščena, da ima drugi teden v sredo prvo javno obravnavo sklicano na to temo. Namreč izvršilni postopek se nadaljuje pred Okrožnim sodiščem na gospodarskem oddelku, kjer bo prihodnjo sredo prva obravnava. obravnava. To, da so vsa pravna sredstva izčrpana in da je STA povsod izgubil to je enostavno zavajanje in izkrivljanje resnice. Sedaj glede na to, da smo včeraj tudi slišali bom danes še enkrat ponovila očitek s strani gospoda Urbanije seveda očitek, da je sedaj vsa ta leta, 10 let bilo s financiranjem STA vse v redu, da sedaj kar na enkrat eno leto in še nekaj več je je pa problem. Bom še enkrat vrnila žogico. Gospod Urbanija je nastopil svojo funkcijo lanskega leta septembra situacija oziroma zaplet s financiranjem STA je pa nastopil eden mesec po nastopu njegove funkcije kdo je sedaj tu problem oziroma kje je vzrok in kje posledica je zelo očitno in moraš biti zelo nameren, da tega ne vidiš. Skratka, vso izgovarjanje na takšne in drugačne neutemeljene po mojem mnenju razloge

in nobenega dvoma ni, da pravna podlaga obstaja, da pravna zaveza te Vlade obstaja in nobenega dvoma ni, da ta Vlada krši zakon. V nobeni demokratični državi, ampak res, v nobeni, še najmanj v naši, se poslanci ne bi smel borit za to, da bi Vlada, ki vlada, spoštovala zakone. To je absurd. To je absurd in ne vem, kam nas peljete s tem vašim delovanjem oziroma, lahko vidimo, kajne, tudi v zadnjih dneh, peljete nas v avtoritarno državo, peljete nas v policijsko državo, kjer si Vlada, seveda, izbira, katere zakone bo ona upoštevala in katere ne, na drugi strani so državljani dolžni plačevat globe, denarne kazni v višini 2 milijona evrov, na podlagi nekih vladnih odlokov, ki so neustavni in pa hkrati, državljane, ki izvajajo svojo ustavno pravico do protesta, sredi Ljubljane, zaplinjate. V takšno državo nas vodite in to je nesprejemljivo, nepojmljivo in to vsekakor ni vladavina prava, ki jo vi tako zelo opevate. In če je kaj pravice na tem svetu, no, bomo bomo takšno početje vsi skupaj, s skupnimi močmi, preprečili, ker škodite, tako našim državljankam in državljanom, kot naši državi in to je ogledalo, ki ga nastavljate, v imenu Slovenije, širšemu svetu, širši Evropi in jaz se pod to zagotovo ne podpišem in vas je lahko sram, da dopuščate, da se z našo državo tako dela, da dopuščate, da se z našo Slovensko tiskovno agencijo tako dela.

Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Seveda bi rad pozdravil tudi predstavnike Vlade, ki po mojem mnenju bi moral tu noter sedeti, pa ni nikogar, zato jih pač ne morem pozdravit tudi kaže, kako resna je današnja tema za to Vlado in na to očitno kažejo prazne klopi, kjer bi po mojem mnenju morali sedeti vsi odgovorni, vključno s predsednikom Vlade. Vlade. Vsake toliko najpogosteje ali pa bom rekel kar redno, najpogosteje poslanci Slovenske demokratske stranke, skličejo kakšno tematsko sejo odbora ali pa sejo Državnega zbora, na temo spoštovanja pravnega reda in na temo dvojnih meril pri spoštovanju pravnega reda in podobno in seveda, vedno imajo v mislih tisti del pravnega reda, za katerega menijo, da ne ustreza njihovi agendi, njihovim pogledom ali njihovi politični usmeritvi. Vendar, veste spoštovani, pravo se je v Sloveniji gradilo in dograjevalo ali pa popravljalo, če želite, 30 let in gre za živo materijo, ki se dopolnjuje in se je dopolnjevala v vsem tem obdobju, ko so bile na oblasti tako ena ali pa tudi druga ali pa tretja politična opcija in tako, za ta pravni red, ki ga imamo, seveda ne moremo reči, da je pisan na koži eni ali drugi politični opciji, kar je seveda tudi prav in prav tako ga ne moremo in ne smemo parcialno ocenjevati, glede na aktualno oblast in glede na dejstvo, kaj aktualni oblasti ustreza in kaj ne. In če se sedaj osredotočim na STA, torej STA pravzaprav deluje od rojstva te naše države in tisti, ki smo pomagali pri temu rojstvu, te naše države, smo bili in smo nanjo še vedno ponosni. Namreč 20. junija 1991 je STA takrat objavila prvo novico in po začetnem obdobju je zaradi korektnega in objektivnega dela postala pravzaprav samoumevna in nepogrešljiva. Tako je bilo vse do prihoda aktualne politične oblasti, nato pa se je vse spremenilo. Pričela se je vojna z mediji, kot je to maja 2020 zapisal v naslovu prispevka predsednik vlade gospod Janez Janša in tako se je pričela kalvarija STA, ki še vedno traja in je ob tej politični konstalaciji pravzaprav ni videti konca. Pričeli so se tviti, kako je STA ventilator za lažne novice, kako je STA nacionalna sramota. Ob tem, da praznuje 30 let delovanja. Sledili so pritiski UKOM-a z raznimi zahtevami, v novembru 2020 je sledila že prva zaustavitev financiranja, ki je trajala tri mesece in nato je bila na podlagi določb iz PKP7 in tudi na podlagi odziva Evropskih komisij je sledilo financiranje oziroma plačilo. Potem so sledili apeli Odbora za kulturo s pozivom na financiranje, vendar se ni zgodilo nič. Kot protiukrep so sledile kazenske ovadbe zoper direktorja STA, štiri nadzornike zoper prejšnjo direktorico, vendar je vse to tožilstvo zavrglo. Potem je sledila druga ustavitev financiranja v februarja 2021, ki še vedno traja in seveda pozivi k odstopu direktorja STA, predlogi nadzornikom, da razrešijo direktorja, pritiski preko notranjega ministrstva, preiskava NPU, potem pritiski inšpektorata za delo, ki pa niso ugotovili bistvenih kršitev zakonodaje. Sledila je kampanje za zbiranje sredstev iz STA za katero se prav tako tako predsednik vlade, kot notranji minister norčevala. Zadeva je šla še dlje, objavljen je bil tvit, da je direktor STA sodeloval celo pri nekem umoru novinarja. Vmes se je zgodilo, da je predsednik države, gospod Pahor, STA podelil državno odlikovanje red za zasluge, ki pravzaprav lahko razumemo kot parafrazirano izjavo Marije Antoniete, saj veste tisto, če nimajo kruha, naj pač jejo potico. In razumi kdo more. Na eni strani izčrpavamo STA do onemoglosti, na drugi strani se jim podeli državno odlikovanje, red za zasluge. Seveda po teh stvareh so sledili tudi sklepi vlade o posebni reviziji, poslovanje o STA, pozivi iz Evropske komisije, da naj vlada opravi svoje delo, a ni se nič zgodilo. Nič. Kljub temu, da je vrhovno sodišče potrdilo dolžnost vlade, da financira STA in da obveznost velja ne glede na sklenjeno oziroma nesklenjeno pogodbo. Vrhovno sodišče je tudi razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA in zapisalo, da je po zakonu Republika Slovenija dolžna mesečno zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom. In spet smo na začetku. Ko sem mojo razpravo na začetku začel o spoštovanju pravnega reda v Sloveniji in o sklicevanju raznih tematskih sej, vendar ker ne gre za prioriteto spoštovanja pravnega reda s strani aktualne politike se pač ne bo zgodilo nič in na to kaže tudi prazne klopi, tam kjer bi vlada morala sedeti. Vendar kljub temu ali pa ravno zato, tukaj na tem mestu pozivam vlado, da končno spoštuje pravni red in izpolni svojo obveznost in nemudoma začne financirati STA in to zato, ker je to dolžna storiti. In s tem pravzaprav, če tega ne bo storila pokaže kakšen odnos ima do pravnega reda in pravzaprav do spoštovanja predpisov in zakonov, ki bi jih prva morala spoštovati. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Po včerajšnji seji, pa tudi danes, pa potem, kar smo prebirali v medijih glede evropskih delegiranih tožilcev, lahko mirne duše ugotovimo, da živimo v državi, kjer ne veljajo več ne zakoni, ne Ustava in ne odločbe kateregakoli sodišča, četudi je to Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Torej mirne duše lahko peljemo čez rdečo luč in ne odgovarjamo nikomur. Mirne duše lahko danes tudi povemo, da imamo novo Vlado Republike Slovenije, sestavljeno iz opozicije, ker ne potrebujemo več 46 glasov, da zrušimo sedanjo. Tako pač se odnaša približno Janez Janša svojimi. Tako oni pač delujejo in se obnašajo. In poglejte, toliko plina, kot smo ga videli 2 dni nazaj v Ljubljani, več kot 400 kanistrov so ga porabili, zato da so zaplinili ožji center Ljubljane, zaplinili nedolžne ljudi, otroke, ljudi, ki so šli po nakupih, sedeli v kavarnah, toliko dima lahko vidimo edino le tukaj na včerajšnji ali pa na današnji seji, ko koalicija razpreda o STA in nam prodaja laž za lažjo. Ena sama laž. Ves čas poslušamo pogodba, pogodba, pogodba. Kot da ne obstaja v PKP 7 66. člen, kjer je jasno zapisano, da mora STA biti v letošnjem letu financiran, četudi ne bo sklenjena pogodba. Zakaj ni sklenjena pogodba, si lahko samo mislimo. Oprostite, da se jaz malo metaforično izrazim glede na besednjak, ki se tukaj odvija, tudi jaz ne bi kar tako podpisala pogodbe s hudičem. Je že kaj takega noter, kar bi pomenilo popolno podreditev STA seveda komu le, politični volji Janeza Janše. Slovenska tiskovna agencija tako že debelih 281 dni ne prejema nadomestila države za opravljanje javne službe, četudi jo službe, četudi jo 100 delavk in delavcev redno in profesionalno opravlja vsak dan, z edino izjemo izpred 2 dni, ko so prvič po vsem tem izčrpavanju, prvič v tej agoniji pokazali, kaj pomeni, če zatemnijo svoje svoje usluge, prvič in edinič. Zakaj dobivajo plačo? Zato, ker smo državljanke in državljani, ki se zavedamo, kaj STA pomeni, za demokracijo v tej državi, za naše ustavne pravice biti objektivno informirani, ker smo mi zbirali donacijo in prispevke in jih bomo še, spoštovane in spoštovani, če bo potrebno, kajti ne bomo vam pustili tega plena, ki si ga hočete prisvojiti. Skratka še enkrat, spoštovane državljanke in državljani, to, kar poslušate s strani koalicije danes, kar poslušate s strani državne sekretarke in ostalih, laž, laž, laž. Država bi morala že pred 280 dnevi zagotoviti ta sredstva Slovenski tiskovni agenciji. Za to ima vse pravne podlage. In če jim ni dovolj Zakon o STA, je zato tukaj torej varovalka v 7. protikoronskem paketu v obliki 66. člena in je tukaj odločba Vrhovnega sodišča. Zanimivo, da danes edino poslanke in poslanci preostanka Poslanske skupine SMC niso imeli stališča. Kaj mislite, zakaj ga niso imeli? Zato, ker so bili ravno Poslanska skupina SMC tisti, ki so predlagali ta 66. člen v protikoronski paket 7. In ko smo glasovali o tem amandmaju, spoštovane in spoštovani, je seveda za ta amandma glasoval tako Gregor Perič, kot Dušan Verbič, ki smo ga malo prej videli tukaj, in tako naprej. Skratka mislim, da z izjemo ene poslanke SMC vsi takratni poslanci in poslanke SMC. Kar je pa še največji absurd, protikoronski paket 7 ste sprejeli koalicijski poslanci in **30. Torej, to kar počnete, to svinjarijo, ki se jo greste, ta sadizem, to izživljanjem nad STA in zaposlenimi tam in njihovimi družinami, to je nekaj neverjetnega. Vi dejansko delujete proti temu kar ste sami uzakonili, zato ker vam ne odgovarja. Pa ne vam, vi ste itak samo navadni izvrševalci ukazov, ki prihajajo. Vemo od koga. Od volje enega samega človeka, revanšista, ki to državo pelje dobesedno v pogubo. Sovražno uničevanje tako pomembne, ustvarjalne in uspešne organizacije, ki je torej temeljnega pomena za zagotavljanje človekovih komunikacijskih pravic, temeljnega pomena za svobodo medijev in informacijsko suverenost države oziroma Republike Slovenije, če hočete, dobesedno resno meji na skrajno brezumje, da ne rečem kaj hujšega. In še posebej zaskrbljujoče in žalostno je, da vse to počnete v času pandemije in v času predsedovanja Evropski uniji. In kaj se dogaja, kako odzvanje to izven naših meja? Sramotno, škandalozno. Namreč sadove te vaše sovražne vladavine pač žanjemo že tudi v Evropi. Evropska unija vztrajno pošilja podporo Slovenski tiskovni agenciji. Tuji mediji nas vlačijo po zobeh. Zgodila se je že druga javna razprava v Evropskem parlamentu o razmerah v Sloveniji in to je resnično blamaža, spoštovane in spoštovani. In vi, poslanke in poslanci, blamažo omogočate. Neprimerno obnašanje predsednika Vlade, ki primitivno nespoštljivo in povsem necivilizirano žali in diskreditira vse prek in brez izjeme tako od najvišjih organov Evropske unije do tega, da si privošči osebne napade na novinarje in novinarke tako doma kot v tujini, pač ne more ostati brez odmeva, brez posledic. Na to opozarjajo direktorica Evropske zveze novinarjev, Renate Schreder, generalni sekretar Evropskega združenja tiskovnih agencij Aleksandru Giboj, podpredsednica Evropske komisije Vera Jurova, podpredsednica Evropskega parlamenta Katarina Berli in mnogi mnogi drugi. Evropski parlament, spoštovane in spoštovani, danes te dni, te čase, razpravlja o kratenju medijske svobode v Sloveniji. To je nekaj česar, oprostite, si jaz ne bi mogla zamisliti še preden ste preden ste nastopili oblast, resnično si ne bi mogla predstavljati, da je kaj takega sploh mogoče pri nas. Tuji častniki redno poročajo o vladni blokadi STA in Janševih napadih na novinarje. Recimo, francoski Le Figaro in Liberasion, dunajska DiePresse in Curier, nemški Der Sipegel in Frankfurter Allgemeine Zeitung, britanski The Economist, avstrijska radiotelevizija ORF in Appa, evropski portal Euractiv, hrvaška Tiskovna agencija Hina, Index, Jutranji List, srbski tiskovni agenciji Tanjug in Beta in drugi, številni drugi, bruseljski Politic, ko je recimo povzel, citiram, »slovenski slavni pesnik, sleš, premier Janez Janša očitno spet cilja na medije, sedaj tako, da ne plačuje sredstev Slovenski tiskovni agenciji«, konec navedka. Spoštovane in spoštovani! Kaj porečete na to? Ali mislite, da je cel svet zaplinjen z vašimi lažmi? Ali mislite, da so naši državljani in državljanke resnično ne vidijo tega kar počnete? Že to bi vas moralo skrbeti, če nič drugega, če nimate v sebi toliko čuta do stotih požrtvovalnih delavk in delavcev STA in njihovih družin, vi ki zagovarjate krščanske vrednote, vi ki menite, da veste kaj je dobrota.

ki jih neprenehoma izvaja Janševa vlada in seveda premier osebno kar preko Twittwrja, kot vemo, s čimer resno ogroža avtonomijo medijev in novinarstva ter blati ugled naše države je dejansko dosegal dno s protizakonito ukinitvijo izplačila sredstev za delovanje javnega servisa STA protizakonito.

brez pogojevanj, nemudoma izplačati ta sredstva. In vse to, kar počnete, je dejansko presedan brez primere. Kot je tudi doslej neviden presedan, da inšpekcija za delo dobesedno vdrla četica inšpektorjev na STA in preverjala stanje STA. Česa takega, oprostite, v napi državi še nismo nikdar doživeli. Servilna četica inšpektorjev vdre na STA. Prav tako kot se še ni zgodilo, da bi premier kar po Twitterju pozival nadzorni svet STA naj razreši direktorja. Kje mi živimo? Premier po Twitterju poziva te ali one, razrešite te, naredite to. Poziva naj policija ukrepa, drugače in policija ukrepa drugače. In maltretira ljudi in uporabi več kot 400 kanistrov solzivca. To vi počnete. Resnično, kaj je zapisal v svojem tvitu naš vrli premier? Citiram: »Čas je, da direktor kot politično orodje skrajne levice odstopi in odgovarja za svoja nezakonita ravnanja ter omogoči STA normalno delo in razvoj.« Konec navedka. Direktor je odstopil. Kje je denar? Zakaj še ni nakazan? A veste zakaj še ni nakazan? Ker še ni novega direktorja ali direktorice, ki bi bil vam po godu oziroma Janezu Janši po godu. In glej ga zlomka, prijavil se je gospod Kadunc. Kaj boste si še izmislili? Kaj vse si boste izmislili, da boste prišli do želenega plena? To vas sprašujem. Koliko časa boste lagali in govorili pogodba, pogodba, pogodba? Spoštovani državljanke in državljani, 66. člen PKP 7, ki ga je predlagala celo koalicijska SMC pravi, decidirano: ta vlada mora plačevati STA tudi, če ni sklenjene pogodbe. Toliko za magnetogram, toliko za javnost, da boste vedeli. In naj vam samo še to povem, uničevanje STA je dejansko frantalni napad na svobodno novinarstvo, na demokracijo in ustavno pravico javnosti do obveščenosti. To je militantni naskok vladajoče stranke na javni medij in na profesionalno novinarstvo v tej državi. S tem so, kot rečeno, ogrožene plače, je ogroženo preživetje in je ogrožena socialna varnost vseh zaposlenih na agenciji, varnost njihovih družin. Za otroke gre, spoštovani krščanski demokrati, ki pravite, da ste sredina. Da vidimo kakšna sredina ste in kaj boste naredili za STA. Vladna stran s ciljem popolnega uničenja medijske hiše STA resno ogroža socialno varnost stotih zaposlenih, ki kljub vsemu, kar počnete z njimi, še zmeraj delajo. In to, kar počnete, sem vam že včeraj povedala, ni več podobno Sloveniji, ni več podobno republiki, ampak slovenistanu. In, še enkrat ponavljam, preživetje STA je demokratična norma, pika. In naj zaključim z mislijo velikega filozofa, retorika in konzula v rimski republiki Cicera: »Bližje kot je konec imperija bolj nori so njegovi zakoni.« Če to prevedemo na našo situacijo: bližje kot je konec vašega imperija, večje **15.

Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz bi seveda želela odgovori vsem na vaše teme, ki ste jih izpostavili vprašanja in tudi tiste nagovore, ki ste jih naslovili, ampak žal na vse ne morem odgovoriti, zaradi tega, ker nekateri niso bili pač naslovljeni na mene očitno so bili naslovljeni na neko drugo državno sekretarko tako, da na tiste žal vam ne bom mogla odgovoriti. Me pa seveda skrbi kako se lahko tukaj razumejo zahtevnejši dokumenti, če si nekdo ne more zapolniti niti mojega imena. Kar pa zadeva dejstvo, da ste ves čas govorili o tem Vlada mora spoštovati zakon. Drži, Vlada mora spoštovati zakon in zaskrbljujoče je, da se tu nagovarja Vlado naj enostavno ne spoštuje Zakona o javnih financah. Torej, nakaže denar brez vsakega dokumenta brez vsake listine, ker če pogledamo Zakon o javnih financah v prvem odstavku 54. člena določa, da mora imeti vsak izdatek iz proračuna za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo v drugem odstavku pa, da je treba za obveznost, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine pred izplačilom preveriti pravni temelj in višino obveznosti. Glede na to, da 65. člen Zakon o javnih financah zahteva seveda od Vlade, da odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi daje Vladi vso pravno podlago ne samo podlago celo zavezo, da se dejansko plačuje tisto, za kar so izkazani ustrezni računi, za kar obstajajo pisni dokumenti in za kar obstajajo seveda knjigovodske listine. Kaj to pomeni? Če govorim v jeziku poslovnosti, ki mi je bil očitan, da ga seveda ne obvladam kljub svoji 10 letni praksi v podjetju v vodstvenem kadru bi povedala sledeče. V 10 letih nisem videla podjetja, ki bi delovalo brez cenika, ker podjetje brez cenika za svoje storitve pač ne more delovati. Prav tako ni podjetja, ki ne bi prejelo inšpekcijskega nadzora, ker bi nakazalo denar brez vsakega obstoječega dokumenta ali knjigovodske listine. Toliko glede tega. Prav tako pa je bilo čitano, da sem včeraj na Odboru za kulturo izvajala stališče, prikazovala stališče, da so bili, da je UKOM seveda dobil vse sodne spore oziroma in to pa seveda ne drži. Navajala sem izključno in samo datumsko sledeče znova bom ponovila. 5. 5. 2021 Okrajno sodišče v Ljubljani je razveljavilo sklep o izvršbi, ki ga je predlagala STA. Okrajno sodišče v Ljubljani je razveljavilo sklepa o izvršbi, zaradi izterjave zneska v višini 169 tisoč evrov za januar in 169 tisoč za februar 2021 na podlagi predloga za izvršbo vloženega s strani STA. 18. 6. 2021 Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog odvetniške družbe, ki zastopa STA za izdajo začasne odredbe o sporu zoper UKOM. 21. 7. 2021

vprašanje zadržanja izvršitve uredbe, in razveljavilo odločitev upravnega sodišča glede zadržanja uredbe. Tako, da to so dejstva. In seveda teh dejstev ne bomo komentirali zaradi tega, ker so sodne odločbe pač jasne. In glede na dejstvo, da se ves čas poudarja, da gre za sklicevanje na pogodbo, moramo posebej poudariti, da je resnično bila v praksi vedno priprava pogodbe med STA in Ukomom za izvajanje javne službe, da pa je Ukom še v septembru v skladu z uredbo 24. 9. 2021, v skladu z uredbo in PKP7, pozval direktorja STA, naj pošlje poročilo. Torej ni bila zahtevana pogodba. Naj pošlje vsaj poročilo o opravljenih storitvah, da bo obstajal vsaj en dokument, na katerega se lahko sklicuje plačilo za mesec avgust, pa do današnjega dne tega poročila Ukom ni prejel. Zakaj ga ni prejel? Torej Ukom ne more odgovarjati za dejanja direktorja Veselinoviča, za njegovo ukrepanje, vsekakor pa si, iz teh dejstev je jasno, poskuša in prizadeva za rešitev problema. Toliko zaenkrat. Na ostala vprašanja bom odgovorila naknadno.

katerikoli zakon v tej državi kršiti. Govorim pa, da pa je treba pa Zakon o STA in pa PKP7 pa spoštovati. To pa govorim. In ste me narobe razumeli, ko ste zatrjevali, da vas nagovarjam k temu, da ne spoštujte Zakona o javnih financah. Ravno obratno. 66. člen PKP7, ki ga je sprejela koalicijska večina oziroma manjšina vaše vlade, vam veleva, spoštovana, da se STA, ne glede na to ali z ustanoviteljem, torej vlado, sklenila pogodbo, iz proračuna države za leto 2022 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021. In to je zakonska norma, ki jo ta trenutek še vedno kršite. In ste odgovorni za to, da se pravni red v naši državi s strani vlade ne spoštuje. In to je tisto, kar vam jaz očitam. In ne obračati mojih besed in ne govoriti neresnic. Kar se pa tiče sodnih postopkov, ste pa včeraj zelo, kako bi rekla, vehementno zatrjevali in se opravičevali opravičevali in ne vem kaj še vse, glede vseh izgubljenih postopkov s strani STA-ja. Jaz sem vam pa želela samo predočiti, in upam, da veste, da je v sredo, prihodnjo sredo sklicana prva glavna obravnava v zvezi z izvršilnim postopkom, ki se je iz izvršbe prestavil v pravdo, tako kot pač potekajo izvršni postopki, če se izvršba ne ustavi na prvi fazi. In ne se sprenevedati okoli tega. To, da pa natolcujete, da vas mi v opoziciji pozivamo na nespoštovanje pravnega reda v naši državi, je pa sprevržno z vaše strani. / znak za konec razprave/ In si tega ne bom dovolila, da mi polagate v usta takih besed.

in nalaga financiranje na podlagi sprejetega poslovnega načrta, ne rabite nobene uredbe, ne rabite nobene pogodbe, dovolj je zakon. znak za konec razprave/ v pravni državi, kjer velja vladavina prava, bi moralo biti to dovolj. Z vašega izvajanja je pa razvidno kam pes taco moli. Finančno izčrpavanje STA do konca. Hvala lepa. Najprej imamo dva predlagatelja. Prvi je dobil besedo dr. Trček. Izvolite. **DR. FRANC TRČEK (PS SD):** Ja, hvala. Jaz bi se najprej rad gospe Ignaciji Fridl Jarc opravičil, da jo tolikokrat zamenjam z Ifigenijo, pa gospa Ignacija tudi razmišljam zakaj je temu tako. In veste, in se spomnim tistega Ifigenijevega žrtvovanja. Pa kaj je Janez Janša Agamemnom, ki mora jadrati proti Troji, da se vi žrtvujete zanj. Doktorirala ste s Platonovega nauka v resnici z vidika lepega in umetnosti. Kakšno umetnost se greste? Kakšno lepoto se greste okoli STA gospa, evo spet sem hotel reči Ifigenija, ki se žrtvujete, gospa Ignacija. Nekoč sem vas zelo rad bral, kot najboljšo mlado kritičarko. Jaz ne vem kako nekdo s toliko stila, nekdo ki se spozna na lepoto in umetnost, na Platonov nauk v resnici dobesedno tukaj zavaja in laže in se kot Ifigenija žrtvuje za nekoga, ki tega žrtvovanja ni vreden gospa Ignacija.

Bi pa želela gospe državni sekretarki povedati, da se jaz z njo absolutno strinjam v tistem delu, ko je rekla, citiram: »Vlada mora spoštovati zakon.« Res je. Mora ga. In to celo dva. Prvi je Zakon o STA in drugi je PKP7. Pika. Zdaj tu nekega velikega filozofiranja verjetno ni potrebno, tudi ni potrebno iskati to, kar smo priča bili včeraj šest ur na odboru, pa danes bomo verjetno vseh osem ur nekih izgovorov iz petnih žil, zakaj vlada ne spoštuje dveh zakonov? Ni potrebno. To je kar se tiče gospe državne sekretarke. Ker pa se zdaj prvič kot predlagatelj javljam, se prej nisem, ko je gospa Alenka Jeraj v svojem ekspozeju oziroma v stališču poslanske skupine obračunala seveda z vsakomur in z vsemi, ki smo včeraj si drznili sploh kaj povedati proti tej vladi in vsem, ki v tej vladi delujejo. Naj samo povem, da smo včeraj v opoziciji pravzaprav šest ur s konkretnimi fakti dokazovali, zakaj ta vlada krši pravno državo. In pa še samo zelo osebno, ker je mene imenovala. Nobena žalitev ni, če uradnika imenujem, kot uradnik. Ker Urbanija, Uroš mislim, da mu je ime, je uradnik na položaju. In kje je zdaj tu kakšna žalitev? Ne razumem. To je prvič, kar se tiče gospe Jerajeve in njenega stališča in pa drugič. V opoziciji je namreč v svojem stališču potem v nadaljevanju očitala, češ kao da opozicija pravi, da moramo STA plačevati na podlagi poslovnega načrta. Zdaj, spoštovana gospa Jerajeva, v vašem stališču ste problematizirali nekaj o čemer očitno nimate pojma. Ker namreč, če bi poznali 3. člen Zakona o STA, potem tega ne bi govorili. Pravi pa naslednje, citiram: »Dolžnost ustanovitelja, torej vlade, vaše vlade je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA

ki ga nadzorni odbor oziroma svet tudi potrdi.« To je vsa filozofija. Pika. In to vaša vlada nesramno krši. In vi se že dva dni oziroma včeraj in danes se boste cel dan sprenevedali, da temu ni tako.

Danes, po teh nekaj par urah, začetka te seje, predvsem tistega, kar je bilo izvajano v stališčih nekaterih koalicijskih poslanskih skupin in s strani predstavnice Vlade, gospe državne sekretarke, je spet na delu ista stvar. Na delu je bodisi ali brezmejna ignoranca ali brezmejna hinavščina, ker to, kar spet poslušamo, znova in znova, neke iste psevd argumente, če se navežem na Franjota in na Platona, ne vem, smo tu spet v bistvu priča nekemu sofizmu. Tisto, kar izvaja Vlada je sofizem. Se pravi, ne stremi k temu, da bi rešila STA ali pa da bi jo dejansko skrbelo za dobrobit Slovenske tiskovne agencije, ampak, kot sem rekel že včeraj, 281. dan iščete izgovore oziroma načine, kako ne financirat Slovenske tiskovne agencije. Tudi sklicevanje na Zakon o javnih financah in vse tako naprej, to so neki navidezni argumenti, argumenti, ki enostavno ne vzdržijo. Kot rečeno, zadeva je čisto preprosta. smo imeli nek zakon o Slovenski tiskovni agenciji, ki ima določbe in je funkcioniral do decembra leta 2020. Do takrat ni bilo nobenih težav pri odvajanju izplačil iz proračuna za javni servis, ki ga opravlja STA za državo, se je pa zalomilo, ko je prišla neka druga Vlada, z nekimi drugimi intencami. Ker se je to zgodilo in izkazalo, da bo verjetno še nekaj težav glede tega, se je potem decembra, ko se je sprejemal interventni zakon PKP-7, ena koalicijska poslanska skupina odločila, da bo pripravila amandma, takrat, za novi 70.b člen, v katerem bo našla neko rešitev, da se ta STA dejansko financira, ne glede na to, da obstaja očitno kakšna druga koalicijska partnerica, ki bo močno vztrajala na tem, da do tega financiranja ne pride. Tako da, je bil sprejet ta obvod, če želite ali pa neka drugačna rešitev za financiranje STA, ki jo je predlagala Stranka modernega centra in ki pravi, da je dovolj poslovni načrt sprejet za leto 2021, za izplačilo. Če mene vprašate, je to dovolj jasna podlaga za izdajo in računov in za proračunsko financiranje takšnega servisa. To seveda tudi ni bilo dovolj, pač, vsi poslanci, skoraj vsi poslanci SMC-ja, razen ene poslanke, ki je očitno trdo jedro Slovenske demokratske stranke, so ta amandma podprli in na koncu je ta koalicija podprla tudi celoten zakon, Zakon PKP-7, PKP-7, v katerem te določbe veljajo. Odkar je bil razglašen in uveljavljen ta zakon, je del slovenskega pravnega reda in velja. Jaz mislim, da velja zame, v tistih določbah, ki jih je prinašal, velja verjetno tudi za vse ostale državljanke in državljane in bi moral veljat tudi za Vlado. To ni bilo dovolj, ignoriralo se je naprej še te zakonske podlage in potem smo prišli do točke, do tistega konca avgusta, ko je moralo Vrhovno sodišče odločit, da mora pa Vlada financirat Slovensko tiskovno agencijo. celotna debata o tem je abotna, če mene vprašate. Mi smo predlagali s priporočilom, eno zelo preprosto stvar, naj Vlada spoštuje zakone, naj financira Slovensko tiskovno agencijo. Vlada pač ne želi, ne želi spoštovat zakonov, ne želi spoštovat odločb Vrhovnega sodišča, ampak, potem nam ostane samo še eno vprašanje, kaj je tu potem še v ozadju. Če ni v bistvu nobenega administrativnega razloga, če želite, da bi bila kakšna resna ovira za to, da ne prihaja do izplačila, mora obstajat nek drug razlog. Mislim, da bi se o tem morali danes pogovarjat. V predstavitvi poročila Odbora za kulturo so bile navedene tudi vsebine razprav na včerajšnjem odboru. Ena razprava enega od poslancev Slovenske demokratske stranke, mislim, da je bila zelo zgovorna. Ta poslanec je rekel, poglejte, v tej državi še vedno vladajo komunisti, neka globoka država je **36. TRAK: (NM) – 15.55** (nadaljevanje) na delu, ki sicer ni uspela v 30 letih še zamenjati predsednika Janeza Ivana, ima pa še vedno v krempljih in pod kontrolo celotno medijsko krajino. Zdaj, če potegnete črto in dvakrat pomislite, imate imate odgovor na to, kaj je dejanski problem okoli STA. Tako kot so tudi ostali že danes povedali, ja premalo pišejo o Janezu Ivanu, premalo premalo prostora dajejo nekaterim strankam, mogoče napišejo 4 vrstice preveč v nekem intervjuju z nekim raperjem Zlatkom in tako naprej. To je problem, to je problem za to koalicijo in za to vlado, da ne more vplivat na to, kako se v STA poroča. Zato, ker če greste pogledat v nek paralelni svet, tisti, ki ga financira Madžarska oziroma oligarhija okoli predsednika Orbana, ki ima, ki je močne finančne injekcije vtiskala v Novo24 in satelite oziroma medijske satelite stranke SDS, boste ugotovili, da pač tam v tistem svetu mediji funkcionirajo na nek drugačen način. Funkcionirajo na tak način, da nekdo, pač to je stranka SDS, rečejo, poglejte, to je resnica in o tem je treba pisat. In tu govorim jaz o produkciji resnice. Tisto, kako si predstavlja stranka SDS medijsko krajino, je to, da mora producirati resnico, ki seveda ugaja samo nekomu in ta nekdo je tisti, ki ima ta medij v lasti. In tako si ta vlada z SDS na čelu predstavlja to celotno državo, kot da je njena lastnina, kot da si pač vse vidike družbenega življenja v tej državi in da mora vse potekat tako, kot si predstavljajo ljudje na Trstenjakovi, ne na Gregorčičevi, na Trstenjakovi. In to je problem STA. Vlada bi želela, da STA ne postane Slovenska tiskovna agencija, ampak da postane tiskovna agencija točno te konkretne vlade. In to je srž problema. Zato 281 dni čakajo na izplačilo, ki jim pripada po več zakonih in po, če če vprašate mene, po neki zdravorazumski logiki. Mi se sploh ne bi smeli spraševati o tem, ali bo država financirala Slovensko tiskovno agencijo. Tako da vse ostalo je, še enkrat, sofizem, vse ostalo je poskus zastranitve, poskus tega, da se pač prikrije dejansko agendo, ki je tukaj v ozadju. resnično prosim, dajte nehat slepit sami sebe, nehajte se delat norca iz ljudi. In mislim da, ne vem kje sem danes prebral, ampak da že vsaka babica v Sloveniji že ve, kaj je zgodba okoli STA. Vi pa se še vedno skušate plezat po steklih, po šipah in iskat izhod iz te situacije. Izhod je preprost, upoštevajte zakon in pričnite izplačevat z obrestmi to, kar pripada Slovenski tiskovni agenciji.

seveda presojo vseh dejstev. In po drugi strani sem tu tudi zaradi Platona, ker je pa ves čas opozarjal na sofiste, ki pa so najedali atensko demokracijo, svojo logiko, svojo logiko govora, ki je govorila o tem, da naj bi z močjo besede naredil lažne stvari za resnične. In ker se zoper to zelo borim, bom govorila še enkrat z argumenti. Ukom je poskušal in naredil vse svoje napore, da pride do sklenitve pogodbe med STA in Ukomom. Ker je bilo problematično stališče direktorja, da Ukom ni pristojen za usklajevanja, je v veljavo stopila nova uredba, ki pooblašča Ukom za pripravo in izvajanje financiranja STA. Ta je stopila v veljavo 26. 6. 2021.

četudi direktor Veselinovič še vedno ni poslal ključnih podatkov o stroških posameznih storitev. 7. 7. je Ukom direktorja Veselinoviča znova prosil za posredovanje teh podatkov. 9. 7. je direktor STA Veselinovič po več zaprosilih posredoval želene podatke. 12. 7. Ukom prosil direktorja za pojasnilo posameznih stroškovnih postavk, odgovora pa ni prejel. 13. 7. Je na Ukomu potekal drugi usklajevalni sistanek, 14. 7. Je Ukom posredoval na STA popravljen osnutek pogodbe. 7. 2021 je Ukom na STA poslal končno verzijo pogodbe o izvajanju javne službe. Vrednost pogodbe za leto 2021 je ocenjena na 2 milijona 28 tisoč evrov. 24. 9. Pa direktor še vedno ni sklenil pogodbe, zato je Ukom v skladu z uredbo in PKP7 pozval direktorja Bojana Veselinoviča, naj pošlje poročilo o opravljenih storitvah za mesec avgust, da lahko Ukom izvede plačilo. Kot sem že povedala, tega poročila ni poslal. 29. je bil še zadnji usklajevalni sestanek med direktorjem Veselinovičem in direktorjem Urbanijo, na katerem je Ukom pristal praktično na vse zahteve STA glede ocene stroškov posamezne prvine javne službe. Glede na pogodbo iz julija 2021 je Ukom pristal tudi na povečanje stroškov fotografije s prvotnih 4 na novih 26 evrov. Ne more pa pristati zaradi dvojnega financiranja na zahtevo, da se v pogodbo vnesejo členi, ki so v nasprotju z zakonom, da namreč lahko fotografije, ki jih mora v celoti plačati Ukom kot javno službo, STA še enkrat prodaja na trgu. Spoštovane, spoštovani. Ukom je torej, lahko vidimo dnevno ali pa tedensko, peljal vse postopke, da bi do dogovora prišlo. strani direktorja ni prišlo do dogovora. In zdaj poslušamo tu, kaj je želja vlade. Želja vlade je absolutno transparentno delovanje. Želja vlade je, kot določa 3. člen Zakona o STA, da zanjo izvaja strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge Ukom. In za to je pripravila uredbo. Prav tako je ne samo želja, ampak njena, ima zakonsko podlago za to, da ima pravico vpogleda v dokumentacijo o poslovanju STA. Namreč to ima vsak družbenik, kar izhaja tudi iz 512. člena Zakona o gospodarskih družbah. Tako, da ne govoriti, kaj je želja vlade, na ideološki ravni. Želja vlade je transparentno finančno delovanje subjektov in seveda to, kar je njena funkcija nadzor in gospodarno ravnanje s financami. In naslovite, prosim, vprašanje na direktorja Veselinoviča, zakaj do dogovora ni prišlo kljub vsem poskusom in dnevnim pogajanjem med Ukomom in STA. Hvala lepa.